Prijedlog Odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode Biokovo; Predlagateljica ove odluke je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog odluke ste primili. Kod donošenja ove odluke primjenjuju se odredbe Poslovnika Hrvatskog sabora koje se odnose na drugo čitanje zakona. To su članci 194. do 202. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Izvješća ovih radnih tijela Hrvatskog sabora primili ste na ovoj sjednici. Želi li predstavnica predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovana ministrica graditeljstva, prostornog uređenja Anka Mrak Taritaš. Izvolite ministrice. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo saborski zastupnici. Pred nama je Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Biokovo. Možda da iskoristim ovu priliku i da nas sve zajedno podsjetim ovo je od 2012. 7 prostorni plan područja posebnih obilježja koji predstavljamo u ovom Domu i gdje saborski zastupnici će imati priliku izglasati ga i donijeti ga. Dakle da podsjetim, mi smo u ovom sazivu uspjeli donijeti dva prostorna plana nacionalnih parkova, to je Sjeverni Velebit i Plitvička jezera, i od parkova prirode ovo je peti prostorni plan. Dakle, nakon što smo uspjeli donijeti prostorni plan Vranskog jezera, zatim Telaščice, Žumberka, Medvednice pred nama je evo peti prostorni plan Parka prirode Biokovo. Ovo govorim iz razloga što je dobro znati u kontekstu kada se govori o prostornim planovima, kad se govori o procedurama, kad se govori o javnim raspravama, kad se govori o postupku donošenja onda se uvijek govori da je to sporo, komplicirano, dugotrajno. Ja mislim da nema nijedne općine ni grada, dakle nijedne jedinice lokalne samouprave ili regionalne koja se ne bi ponosila da uspije u svom mandatu donijeti sedam prostornih planova, a evo nama je tu pred vama sedmi Prostorni plan Parka prirode Biokovo. Riječ je o parku prirode koji je takvim

nemoguće izdavati, odnosno vrlo teško gotovo nemoguće izdavati odgovarajuće dozvole i aplicirati vezano uz odgovarajuće fondove EU pogotovo kad je riječ o zaštićenim dijelovima prirode. Prostorni plan Parka prirode Biokovo proglašenjem je definiran da je obuhvat 19 550 hektara. Kada su detaljno utvrđivane granice snimkom i kroz analizu Zavoda za zaštitu prirode sada je obuhvat 19 330 hektara i on obuhvaća područje dvaju gradova, Makarske i Vrgorca, te sedam općina – Brela, Zadvarje, Šestanovac, Zagvozd, Podgora, Tučepi i Baška Voda. Najveća površina otprilike 30% površine parka je u obuhvatu općine Zagovozd. Ja moram iskoristiti ovu priliku i možda reći moje nekakve impresije kao prostornog planera ali apsolutno i ko građana Biokovo je jedna vrlo, je planina koja govori o toj jednoj dramatičnoj situaciji između mora i visine koja se diže i svim onima koji se kupaju na makarskom primorju se čini da vrlo jednostavno i lagano savladiva. Imate prilike svake godine čuti da tome nije tako. Dakle da posjetitelji koji su kao kupači na području Makarske rivijere kreću u osvajanje Biokova već poznato u japankama i da zapravo svaki puta gorske službe spašavanja su u situaciji da nekog moraju spasiti. On izgleda vrlo sagledivo i vrlo jednostavno je doći do vrha, ali tome apsolutno nije tako. Parka prirode Biokovo koji je u zaleđu je puno pitomiji, puno prihvatljiviji i ovim prostornim planom ne samo da se sagledava ovaj dio koji je uz morski, koji je dakle vrlo interesantan, nego se sagledavaju i mogućnosti i tog zaobalja. Naime, tamo negdje 60.tih godina prošlog stoljeća kada je prošla Jadranska onda se je na tom području desio jedan proces gdje su ljudi sa svojih naselja u kojim su živjeli a koji su bili pod obroncima Biokova spustili se na more, more je postala atrakcija, bavili su se turizmom i taj dio je bio zaboravljen. Zaboravljen je bio taj dio da se godinama živjelo od onog što je Biokovo omogućavalo. Dakle Biokovo je omogućavalo i razvoj poljoprivrede koja je sad tamo apsolutno zapuštena ali postoji jedna djelatnost koja se je i razvijala, a to je da se iz onih dubokih jama koje su bile u Biokovu vadio led, taj led se koristio u periodu kad nije bilo struje i nije bilo frižidera za održavanje hrane. I dan danas postoje te duboke jame koje imaju led, a sve to je zaboravljeno u jednom drugom načinu življenja. Ovaj prostorni plan govori još o nečemu što treba zaista voditi računa, govori o tome da Biokovu vrate neke stare vrijednosti, da se na Biokovo ponovno vrati klasična poljoprivreda kao što je bilo, da se vrati stočarstvo ali i da se aktivira taj zaobalni dio Bikova jer mi cijelo vrijeme Biokovo promatramo i gledamo sa ove strane koja je strana od mora. Kad je riječ o parkovima prirode, odnosno o parkovima posebnih obilježja, nacionalnim parkovima i parkovima prirode uvijek postoji gruba podjela, zone temeljne zaštite odnosno stroge zaštite, zatim zona umjerene zaštite i zona koja omogućuje korištenje. Kad je riječ o Biokovu 18% prostora površine parka obuhvaća ta zona stroge zaštite, 78, 86% je zona usmjerene zaštite i zona korištenja je otprilike 3% površine površine parka. Tome je tako već kad se vidi da je jedna velika, velika površina parka. Dakle, ovim prostornim planom se omogućuje aktiviranje niza gospodarskih djelatnosti kao što sam već rekla riječ je o poljoprivredi, riječ je o stočarstvu, no međutim ovaj prostorni plan omogućuje u ovih 3% i sve druge djelatnosti, dakle omogućuje i rekreaciju, i obrtništvo, i seoski turizam i dakle ne samo i stanovanje nego i gospodarstvo. Kod nas je uvriježeno i tome smo na putu da probamo postići da tome nije tako, kad neko zemljište ima na prostoru parka prirode ili nacionalnog parka onda su naši građani u dosta slučajeva spremni reći i govore o tome mi se nalazimo u rezervatu, mi ništa ne možemo, mi smo u podređenom položaju u odnosu na druge građane RH. Donošenje ovih planova, dakle ovo je 7 plan koji je od 2012.pred Saborom govori o tome da tome nije tako. Dakle, ovaj prostorni plan daje jasne elemente, elemente po kojim će se kuće koje se nalaze na području Parka prirode Biokovo a nelegalne su a ovim su detektirane i nalaze se kao takve označene moći legalizirati kao i što se mogu legalizirati i kuće drugih naših građana na području RH. Ovim prostornim Ovim prostornim planom se jasno definiraju uvjeti pod kojim se mogu graditi objekti namijenjeni za stanovanje, objekti koji su namijenjeni za određene vrste gospodarskih djelatnosti, pri pri tom prvenstveno mislim na turizam. Ono što sam uvodno pokušala reći je slijedeće, dakle tamo 60.tih godina prošlog stoljeća se je spuštalo s obronaka Biokova na more i koristila obalna linija, a sad je proces drugačiji. Sve više se gradi u zaobalju, sve više se gradi i sa druge strane Biokova iz jednostavnog razloga što se turizam razvio u jednom drugom smjeru. Kad dođete na prvi ili drugi plato Biokova i kad pogledate dolje onda vidite tu obalnu liniju koja je dosta izgrađena, ali i vidite ta naselja u kojim su tih 60.tih godina ljudi otišli na obalnu liniju, da se vraćaju, da su to nove kuće, da su to rekonstruirane kuće, da su to kuće s bazenima i da su to kuće apsolutno postaju poželjne i za razvoj turizma. Kad je riječ nekakvim drugim elementima koji su definirani ovim prostornim planom, tada je važno za reći slijedeće, a to je da ima otprilike oko 1000 različitih pastirskih stanova koji se ovim planom, se dozvoljavaju i dati su detaljni uvjeti za njihovu rekonstrukciju. Dakle oni se jednako tako mogu rekonstruirati, mogu se koristiti ne samo za klasično stanovanje nego se mogu koristiti i u turističke svrhe. I ono što je na Biokovu svaki put, odnosno kad sam govorila o prostornim planovima područja posebnih obilježja naglašavana je bila infrastruktura. E na Biokovu ta infrastruktura apsolutno ima veliki značaj i ima veliku ulogu. Veliki značaj i veliku ulogu ima iz slijedećeg razloga. Kad idete s autom i pokušavate doći do vrha Biokova to je jedno dosta ovako traumatično iskustvo. Ovim prostornim planom je omogućeno slijedeće a to je već na samom ulazu s morske strane prostor koji je namijenjen za parkiranje i onda je predviđeno da se do određenih nivoa obilaska Biokova može doći vozilima koji će biti organizirani što apsolutno daje s jedne strane sigurnost svih onih posjetitelja koji dolaze na Biokovo, ali s druge strane ono što je značaj da je i mogućnost da i Biokovo ostane zaštićeno jer bilo kakav građevinski zahvat koji bi bio na tim cestama bi apsolutno doveo do velikih problema u smislu zaštite prirode. Ovim prostornim planom jednako tako omogućujemo i otvaranje nekoliko ulaza sa strane zaobalja dakle sa druge strane Biokova. Jednako tako je važno sljedeće žičara koja je već bila dugi niz godina je o njoj bilo govora, žičara koja ide s morske strane od Makarske je ovim prostornim planom planirana, da je ona bila kojom prilikom da je prostorni plan bio pred desetak ili više godina donesen i ona bila izgrađena sigurno bi se nekoliko puno manje dešavalo ovih situacija gdje ljude koji se odluče u osvajanje Biokova u neprimjerenoj odjeći i obući u ljetnim mjesecima spasilo. Pri tome evo čovjek koji je prošle godine, za njim je bilo veliko traganje,riječ je o Poljaku još uvijek tijelo nije nađeno tako da postoje različite teorije, od teorija zavjere do toga da možda zaista se još negdje na Biokovu on nalazi. Ovim prostornim planom se planira trasa za istraživanje i žičare sa strane zaleđa iz jednostavnog razloga što treba prvo i osnovno vidjeti kapacitete i sve ostalo. Dakle tema za istraživanje nakon što se istraži nije nikakav problem da to bude i definirano prostornim planom. Kada je riječ o ovom prostornom planu ovaj prostorni plan zaista njegovim donošenjem će se omogućiti niz koje su spremne i o kojima je riječ da bi se mogle aktivirati odmah. Prvenstveno je riječ o rješavanju ulaza sa strane mora odnosno sa strane kopna na način da se što hitnije može napraviti to parkiralište i da se pojednostavi odnosno bude siguran

općina i gradova su ovim prostornim planom preuzeti u svojim granicama kao takvim. No međutim napravljen je jedan pomak dalje, niz tih prostornih planova uređenja općina i gradova u odnosu na ta građevinska područja imali su obvezu donošenja urbanističkog plana uređenja. Donošenje urbanističkog plana uređenja se dešava u situacijama kada nismo baš do kraja sigurni što treba planirati pa onda to dajemo za neki drugi korak zaključimo da treba još jedanput to proučavati. Mi smo dosta detaljno proučili ta građevinska područja, dosta detaljno proučili sve provedbene odredbe koje su u sada važećim prostornim planom je omogućeno direktno izdavanje građevinskih dozvola. U tim građevinskim područjima sa jasno definiranim uvjetima ne od same veličine parcele, od koeficijenta izgrađenosti, dakle ovim donošenjem prostornog plana se omogućuje aktiviranje i tih građevinskih područja. Kada je riječ o svim drugim elementima koji su definirani ovim prostornim planom kroz provedbene odredbe vidi se da su dosta detaljno definirani. Mi se ovdje nismo odlučili propisati obvezu niti jednog jedinog urbanističkog plana uređenja državnog značaja što zakon omogućuje iz jednostavnog razloga što je zaključak da u građevinskim područjima imamo sasvim dovoljno elemenata da možemo izdavati dozvole i možemo propisati propozicije, a za neke ključne stvari su već i provedeni urbanistički natječaji ili će se provesti, dakle ono što bi eventualno moglo izazvati nekakav prijepor ili nekakvu diskusiju. Park prirode Biokovo nakon 25 godina je prostorni plan je pred ovim uvaženim Domom,mogućnost da se o tome odlučuje. On je izuzetno važan za gospodarski i daljnji razvoj tog kraja na način da da se aktivira zaleđe, a da se ta obalna linija u najmanjoj mogućoj mjeri dalje crpi. Dosta je veliki prijepor izazivala diskusija o granicama Parka prirode Biokovo. Mi kada smo bili u javnoj raspravi tada je dio javne rasprave se odnosio na to. Kao što znate temeljem Zakona o zaštiti prirode da granicu parka prirode utvrđuje nadležno tijelo odnosno utvrđuje Sabor, a točne granice u digitalnom obliku nama daje zavod za zaštitu prirode što je u ovom slučaju i učinio. I ja mogu reći da prijepor o granicama Parka prirode Bikovo se radi između dvije struke između geografa i geologa. Geografi Biokovo gledaju u geografskom kontekstu i gledaju što to geografski znači, a geolozi to gledaju u jednom drugom kontekstu u odnosu na planine u odnosu na geološku građu, tako kada slušate geografe onda su oni sa tim granicama apsolutno su im prihvatljive, ali kada slušate geologe oni bi vrlo rado da se te granice prošire i da u određenim dijelovima ide i do mora ono što su nam iza pokazale da u pojedinim uvjetima u Makarskom primorju tamo gdje ide pitka voda odnosno gdje je voda koja nije slana da je to voda koja ponire iz Biokova i tu izvire. Meni je izuzetno što je prilika da i sedmi prostorni plan imamo mogućnost prezentirati pred ovim uvaženim Domom i da pokažemo da se prostorni planovi mogu donesti u sasvim prihvatljivim uvjetima provesti javna rasprava i sve ostalo, da kada imate dobre stručne podloge da je onda to znatno jednostavnije, da u svemu svemu tome samo morate biti uporni, a onda kada ste uporni možete zaista pred ovim Domom pokazati sedam prostornih planova. I da su prostorni planovi kada je riječ o područjima posebnih obilježja da ne treba više biti zaista te grube riječi o tome da ljudi tamo žive u rezervatima nego čak štoviše da življenje tamo može imati prednost i kvalitetnim prostornim planom može se dati uvjeti za razvoj i takovih dijelova Lijepe naše. Hvala vam lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana ministrice. Na vaše izlaganje imamo nekoliko replika. Prva replika poštovani zastupnik Goran Beus Richembergh. Hvala gospodine predsjedniče. Gospođo ministrice, i na početku i sada na kraju rekli ste jednu iznimno važnu stvar. Naime, u područjima s posebnim obilježjima neovisno o tome radilo se o nacionalnim parkovima, parkovima prirode ili nekim drugim zonama mnogi naši sugrađani osjećaju tegobu svog života uz mnoga ograničenja i to traje desetljećima. Čini im se kao da su zapravo prokleti što žive na tim prostorima a trebalo bi biti obrnuto. Dakle život u takvim zonama mora biti blagoslov. Oni imaju on što mnogi drugi nemaju i zato je vrlo važno prostornim planom ovako kako ste vi postavili priču oko Parka prirode Biokovo pružiti takve mogućnosti da se pod naravno najstrožim mogućim uvjetima zaštite prirode odnosno okoliša omogući tim ljudima da žive, omogući da stvaraju, omogući da budu komplementarne sa svojim okruženjem. Mi imamo situaciju osobito kada je riječ o onome što kažete zaobalju u ovom konkretnom slučaju Zabiokovlju strašan proces depopulacije. Na tom području, posebice ovome koji obuhvaća sam prostorni plan imamo čitav niz zaselaka koji su potpuno ispražnjeni gdje više nitko ne živi gdje na sreću se ljudi vraćaju obnavljati kuće ali samo za povremeno korištenje. Kada bismo dakle uprli sada sve snage i sve ove jedinice lokalne samouprave, ova dva grada i općine o kojima se radi uz potporu države taj zapušteni brdsko-planinski, rekao bih područje od posebne skrbi mora biti za državu, to bi mogao biti sjajan prostor u kojemu bi se stvarala dodana vrijednost. Jer litoracija turističke ponude u Makarskom primorju je kritična. dakle sav se turizam u Makarskom primorju događa u stotinu metara od obale, to je nešto što infrastruktura ne smije više izdržavati i ne može. U tome smislu nam je jako važno da se i okolne jedinice lokalne samouprave osobito one izvan granica parka uključe u stvaranje dodane vrijednosti. Hvala lijepa. Nova replika poštovani zastupnik Ante Babić. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa poštovana ministrice kada ste u svom uvodnom izlaganju govorili o prostornom planu Parka prirode Biokovo. Rekli ste da je temeljni dokument za izradu prostornog plana stručna podloga zaštite prirode. Upravo na tu stručnu podlogu zaštite prirode 5 općina i grad Vrgorac su vam dali veliki broj primjedaba od kojih niti jedna nije usvojena. Pa me zanima da kažete još jednom pred javnošću tko može mijenjati granicu parka prirode, kako je moguće da na prostornom planu nema imena oni koji su mijenjali granicu parka prirode, već stoji samo Državni zavod za zaštitu prirode i niti jedna kažem primjedba općine i gradova nije usvojena. Kada ste govorili o stradavanjima ljudi na planini Biokovo, morate znati da je najveći broj stradalih sa područja koje obuhvaća područje općine Baška voda a upravo tu niste dopustili ulaz u Park prirode Biokovo odnosno sve ono što je moguće kao informaciju dati turistima. Hvala. Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, dakle nezadovoljstvo građana kada smo mi u javnoj raspravi uglavnom se odnosi na granice parka prirode. To smo imali prilike već proći u nekoliko slučajeva i u nekoliko prostornih planova. Ovdje je jednako tako, ja ponavljam, granice parka prirode su utvrđene '81. godine. Granice parka prirode utvrđuje Hrvatski sabor. Hrvatski sabor ga utvrđuje '81. kada je utvrđivalo, nije utvrđivalo na podlogama nego je utvrđivalo opisno. Opisno su one bile prenesene od '81. godine na ovamo. U bivši prostorni plan Makarske kada je Makarska u svom prostornom planu imala ova naselja o kojima vi govorite osim ovih koje su bile u zaobalju. Jednako tako je, granice parka prirode su se nalazile i nalaze se u prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije a mi smo radili na stručnoj podlozi koju temeljem Zakona o zaštiti prirode radi nadležna uprava za zaštitu prirode koja tada je iz granica parka prirode koji su u narodnim novinama objavljeni i definirani opisno, u ovim svim slučajevima je ona precrtavana ručno a sada je precrtavana u digitalnom obliku i cijeli obuhvat parka prirode je otprilike 30 hektara manji nego što je bio u času kada su granice utvrđene. Novo utvrđivanje granica znači proći postupak, proći pred Hrvatskim saborom jednako tako usvajanje i tek onda ići dalje u prostorni plan. To imamo mi priliku vidjeti prostorni plan koji je jednako tako bio pred ovim uvaženim Domom. On je bio 2005. godine, riječ je o Medvednici, spreman za donošenje međutim tada se otišlo u postupak utvrđenja granica parka prirode i 2014. smo ga donijeli nakon 9 godina. Ali zašto su teme uopće granice parka prirode? Teme su iz ovog razloga što je rekao uvaženi zastupnik prije vas a to je da ljudi kada se nalaze u parku prirode imaju osjećaj da su oni, ja ću malo grubo reći ali da su oni u nekakvim podređenim položajima, da se oni ne nalaze u parku prirode, da bi im bilo jednostavnije doći do dozvola. Ovaj prostorni plan govori o tome da tome nije tako. Granica parka prirode može ići linijom da možda i pojasnim, linijom jedne ulice. I sada će se desiti sljedeće da oni koji se nalaze u parku prirode će moći dobiti svoju dozvolu a oni koji se nalaze izvan izvan parka prirode neće moći dobiti svoju dozvolu jer im nije donesen urbanistički plan uređenja koji je u obvezi jedinica lokalne samouprave. Tako da je ovaj prostorni plan dao jasne uvjete i kriterije za izdavanje dozvola i to što se netko nalazi u parku prirode nakon donošenja prostornog plana će moći dobiti svoju dozvolu. zašto ja jesam, neću moći dobiti dugo donošenje planova. A ja mislim da smo mi ovim svojim poslom postigli to da pokažemo da kada je riječ o parkovima prirode i nacionalnim parkovima nije dugo donošenje planova. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Branko Bačić ima repliku.

prirodna i kulturna dobra zbog kojeg je određeno područje i proglašeno, u ovom slučaju, parkom prirode. Ali on je potreban i da bude u suglasju sa interesima lokalnog stanovništva kojega u prvom redu artikuliraju jedinice lokalne samouprave. Činjenica je ono što nije dobro u ovom planu, a to je da od 9 jedinica lokalne samouprave njih 6 se ne slaže sa ovakvim tekstom odnosno Prijedlogom prostornog plana Parka prirode Biokovo i to imaju dvije velike primjedbe. Jedna primjedba ide prema stručnoj podlozi za zaštitu prirode, a druga primjedba ide na granice samoga parka. Naime, slažem se s vama da zakonom utvrđene su granice Parka prirode Biokovo, to nije sporno, no što je sporno da je nakon toga doneseno veliki broj prostorno-planskih dokumenata, prostornih planova kako bivše općine Imotski, Vrgorac, Makarska, kasnije Splitsko-dalmatinske županije, jedinica lokalne samouprave, kada su granice u tim prostornim planovima u bitnome odstupaju od granica Parka prirode Biokovo kojega mi danas utvrđujemo prostornim planom. Zato držim da je trebalo onda u tom smislu ili je bila greška kad su se donosile granice prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili smo sada ovim prijedlogom plana trebali paralelno ići u izmjenu zakona kojim je utvrđena granica Parka prirode i uvažiti doista opravdane primjedbe jedinica lokalne samouprave koje govore o određenim naseljima koja su sada unutar granica plana, a prema njihovim prostorno-planskim dokumentima nisu unutar tih granica. Zato držim da je trebalo sačekati,

kad je riječ o područjima posebnih obilježja nadređen prostorni plan … uređenja općina i gradova i donošenjem ovog plana primjenjivat će se ono. U tim dijelovima se neće primjenjivati prostorni planovi uređenja općina i gradova. su jedinice lokalne samouprave koje se nalaze na tom teritoriju, ja sam pročitala u novinama da imaju problem, ali nakon javne rasprave, nakon toga što su dobili obavijest koje su primjedbe prihvaćene da je problem granica. Da bi to mogli utvrditi i vidjeti o čemu je riječ, mi im zajedno sa svojim suradnicima prije jedno 2 tjedna smo odradili jedan veliki sastanak gdje smo pozvali sve općine i gradove, svih 7 jedinica lokalne samouprave i na tom sastanku ja sam htjela doznati koje su to ključne stvari, odnosno koje su to njihove primjedbe iz kojih razloga im ne bi bio prihvatljivo donošenje prostornog plana i na tom sastanku smo diskutirali jedino o granicama. Dakle nismo diskutirali primjedbama jer su tada dobili saznanje da kad temeljem zakona kad mi primjedbu prihvatimo mi ne šaljemo obavijest, kad primjedbu ne prihvatimo šaljemo obavijest. Tako da je netko tko je, bile su 2-3 jedinice koje su jako inzistirale na svojim primjedbama da bi se ispostavilo da su te sve primjedbe ugrađene i tad su mogli vidjeti da se one nalaze u prostornom planu. Dakle diskusija je bila jedino o granicama. Ali ja još jedanput ponavljam, granica je problem kad nemate prostornog plana i onda oni koji se nalaze unutar parka prirode imaju osjećaj da oni ne mogu doći do svojih dozvola. Kad imate prostorni plan onda granica više nije problem iz jednostavnog razloga što i građevinska područja koja se nalaze u području parka prirode mogu najnormalnije doći do svojih dozvola, čak štoviše u nekim slučajevima smo se i tamo složili, jednostavnije sada nego da nisu u parku prirode jer bi trebali čekati još urbanistički plan uređenja. Prostorni plan, samo jednu rečenicu, nije nešto što je uklesano u kamenu i što se ne može mijenjati. Kad se krene postupak izmjena granica, ako se zaključi da se one trebaju mijenjati promijenit će se u skladu s tim i ovaj prostorni plan. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa poštovana ministrice. Da li izvjestitelji odbora Hrvatskog sabora, radnih tijela žele iznijeti svoja izvješća? ne. Otvaram raspravu. Idemo u raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika ORaH-a u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Mirela Holy. Izvolite kolegice.

Poštovane kolegice i kolege, poštovana ministrice. Na samom početku izlaganja o Prijedlogu odluke o donošenju prostornog plana Parka prirode Biokovo u ime kluba ORaH-a postavit ću pitanje. Zašto uopće imamo zaštićena područja prirode poput nacionalnih parkova i parkova prirode? Imamo li ih zbog razvoja turizma, gospodarskog razvoja općenito ili ih imamo prvenstveno zbog zaštite određenih prirodnih i krajobraznih vrijednosti i obilježja tih područja, a tek potom zbog turizma i razvoja gospodarstva? Nacionalni parkovi i parkovi prirode iznimno su važni za održivi razvoj neke države, a to su posebno područja koja država štiti instrumentima Zakona o zaštiti prirode, a održivost podrazumijeva ravnotežu između tri stupa na kojima na kojima počiva koncept održivog razvoja, a to su zaštita prirode i okoliša, gospodarski razvoj te poštivanje društvene pravde. Održivost nije lako postići, no ukoliko ne možemo održivo upravljati zaštićenim područjima postavlja se pitanje možemo li uopće postići održivi razvoj. Stoga smatram da je ključno pitanje kada razmatramo ovaj prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode Biokovo osiguravali ovaj dokument, dugoročni razvoj, održivi razvoj ovog područja. U klubu ORaH-a smatramo da ne osigurava i stoga nećemo podržati donošenje ovog dokumenta. Ovaj dokument ima i neke pozitivne elemente, primjerice to što ne dozvoljava postavljanje novih telekomunikacijskih odašiljača na području parka. Pozitivno je i to što promišlja rješavanje problematike gospodarenja i pročišćavanja otpadnih voda biološkim metodama, no nije pozitivan raskorak između stvarnog stanja i izuzetno velikih apetita usmjerenih prema zaposjedanju prostora građevinskim objektima koje teško možemo opravdati realnom i održivom dinamikom razvoja parka, posebice u turističkom smislu. I nitko ne odgovara na pitanje tko će ovako megalomanski osmišljenu u prvom redu turističku infrastrukturu financirati i učiniti ekonomski održivom i je li doista Parku prirode Biokovo potreban toliki broj zona posjetiteljske infrastrukture, a te su zone ustvari izdvojena građevinska područja izvan naselja. U tekstualnom dijelu plana se određuje da su te zone planom određene prostorne cjeline i izvan građevinskog područja, naselja unutar kojih se mogu planirati posjetiteljsko-informacijski centri i informacijski centri odnosno info točke namijenjeni posjećivanju parka, a tih je zona predviđeno 10. U ovom trenutku ih je ako nisam pogrešno čitala plan dvije, glavni ulaz i ravna Vlaška. Još je nekoliko ruševina no ostalo se planira tek građevinski zaposjednuti. Predlagatelj u dokumentu pojašnjava da se posjetiteljsko-informacijski centri nalaze unutar zona posjetiteljske infrastrukture i predstavljaju građevine u funkciji posjećivanja i upravljanja parkom. Posjetiteljsko-informacijski centar smješten uz glavni ulaz u park planira se sa sljedećim sadržajima: dvorana za prezentaciju i edukaciju s izložbenim prostorom, informacijski punkt, suvenirnica, postaja službe čuvara prirode javne ustanove parka, prostor za pohranu spasilačke opreme i prostor za povremeni boravak članova Službe spašavanje, te s pomoćnim radnim, skladišnim i sanitarnim prostorima, parkiralištem, odmorištem, edukacijom na otvorenom i zgradom ugostiteljske usluge za okrjepu. Manji posjetiteljsko-informacijski centri nalaze se uz sekundarne ulaze u park. To su Saranač, Gornja Brela, Zagvozd, Milići i u zoni posjetiteljske infrastrukture Podglogovik staza i Štrbina, Vošac. Sadržajno mogu biti slični posjetiteljsko-informacijskom centru smještenom uz glavni ulaz, ali uz s manjom površinom i veličine. No ne definira se koliko manje površine i koliko manje veličine. I čemu tolika infrastruktura? Tko će je održavati i s kojim novcem? Nije li glavna funkcija parka zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti i to temeljem Nacionalne strategije i Akcijskog plana zaštite krajobrazne i biološke raznolikosti raznolikosti koje se na žalost do sada realizirao u nekih 10% predviđenih mjera. Mnogi su prigovarali na žičaru, pa čak i razvili teoriju da se ovaj plan i donosi samo kako bi se omogućila realizacija žičare. Je li žičari mjesto u parku prirode? Smatramo da nije problem u žičari ukoliko je ona na adekvatan način uklopljena u prostor i krajobraz parka, na način da ne ugrožava temeljnu krajobraznu vrijednost parka ukoliko se …/Govornica se ne razumije./… obnovljivim izvorima energije, te izgrađena od okolišno prihvatljivih materijala. No jesu li ovim planom zadovoljeni svi nabrojani preduvjeti? Bojimo se da nisu. Nije sporna žičara, sporan je način na koji se planira realizirati ta žičara. U ime kluba ORAH-a želim naglasiti da je iznimno važno da parkovi imaju svoj prostorni plan kao temeljni dokument dugoročnog održivog razvoja. To se podjednako odnosi na Nacionalni park Plitvička jezera i na prostorni na prostorni plan Parka prirode Biokovo. No ni malo nije svejedno kako će ti prostorni planovi izgledati, u kojem pravcu će se usmjeravati budući razvoj ovih područja. Bez obzira na neke pozitivne elemente ovog plana, a to je između ostalog i opredijeljenost prema tzv. tradicionalnim poljoprivrednim praksama iako bi po našem stavu bilo daleko adekvatnije koristiti termin održive poljoprivredne prakse kako se pod tradicionalne poljoprivredne prakse ne bi podvuklo konvencionalno ratarstvo i farmsko stočarstvo, jer je pašnjačko stočarstvo iznimno važna metoda očuvanja bioraznolikosti pašnjačkih zajednica. Neosporna je činjenica da provedba ovog prostornog plana ipak neće dovesti do održivog razvoja parka, da je prijedlog ovog plana megalomanski i kao da stremi razvoju masovnog turizma u ovom jedinstvenom parku što je u direktnoj suprotnosti sa idejom održivog razvoja parka. Smatramo da bi ovaj dokument trebalo vratiti na doradu, te posvetiti daleko veću važnost primjedbama stručnjaka koji su prije desetak i više godina radili stručne podloge za izradu prostornog plana ovog zaštićenog područja, a koji nisu bili konzultirani prilikom izrade konačnog prijedloga ovog dokumenta. Njihova su imena korištena kako bi se dobio alibi s područja prirodoslovne struke što nije dobra praksa. Radi se o doktorici znanosti Mariji Editi Šolić i doktoru znanosti Nikoli Tvrtkoviću. U klubu ORAH-a bojimo se da će ovako koncipiran plan imati i direktne reperkusije u smislu neprovedbe Direktive o staništima, odnosno NATURA-e 2000 a to podrazumijeva i plaćanje financijskih penala. Ponovno podsjećam da sve te obaveze nećemo moći provesti bez snažnog financijskog instrumenta za provedbu politike zaštite prirode, a u Hrvatskoj se u ovom sustavu okreće na godišnjoj razini oko pola milijarde kuna. Na žalost taj novac trošimo nenamjenski. Rješenje postoji i zove se nacionalna parkovna agencija od koje je ova Vlada na žalost odustala i tako nastavila lošu politiku prethodnih HDZ-ovih Vlada. Podsjećam izrada ovog plana počela je još 1996. godina kada joj se pristupilo na stručan način, te su angažirani stručnjaci iz određenih područja za izradu pojedinih podloga. S vremenom je zbog organizacijskih promjena na više razina cjelokupna izrada zaustavljena, te je na kraju promijenila smjer i uplovila u političke interesne vode, pa se razišla od struke i zaštite prirode zaštićenog prostora parka prirode. Konačno zoniranje prostora je provedeno ne poštujući potrebnu interdisciplinarnost koja bi garantirala očuvanje temeljnih vrijednosti Parka prirode Biokovo. Nakon čitavog niza godina odjednom je tijekom 2014. godine cijela procedura snažno politički pogurana i dobila je vjetar u leđa pod motom bolje ikakav nego nikakav plan. Na taj način je ciljano i smišljeno u isti ugrađena nepovratna devastacija područja i prirode kroz provedbene odredbe za utvrđivanje posjetiteljskih zona diktiranih od strane pojedinih interesnih skupina i jedinica lokalne samouprave. Struka kako ona biološka kao i sama zaštita prirode je stavljena u drugi plan, jer je bila samo smetnja tzv. investicijskom zamahu na Biokovu. Mjere zaštite prirode područja kao dijela nacionalne, ekološke mreže, a koje je izradio Državni zavod za zaštitu prirode nisu predviđale promjene namjene, odnosno korištenje prostora osim na primjer razvoja stočarstva koji bi održavao tradicionalne travnjake, odnosno njihovu biološku raznolikost. Isti zavod je na kraju bez sumnje pod pritiskom politike amenovao prijedlog prostornog plana u kojem već i ulazni podaci o flori i fauni nisu bili ažurirani od 1996. godine, a njihov sažeti prikaz u planu očito nije izradila stručna osoba. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode također je dalo suglasnost na ovakav površan i oprečan dokument koji može imati trajne negativne posljedice na prirodne vrijednosti Parka prirode Biokovo. Mnogi sadržaji iz plana poput žičare, sportsko rekreacijskih zona, ugostiteljsko-turističke zone zahtijevali su stratešku procjenu utjecaja na okoliš. No, ovakvim planom procedura je ignorirana i omogućava se provedba tih zahvata bez potrebnih, detaljnih analiza koje bi nepristrano ocijenile moguće utjecaja na krajolik i prirodnu baštinu te opravdanost njihove izvedbe. Nadalje, pojedine stručne sastavnice plana a osobito one najvažnije s područja zaštite prirode potpuno su površne i nedostatne čemu idu u prilog i primjedbe na prijedlog prostornog plana upućene izrađivaču i nositelju izrade u tijeku javne rasprave od strane dr.sc. Nikole Tvrtkovića iz Instituta "Planina i more", dr.sc. Marije Edite Šolić koji su bili jedni od izrađivača stručnih podloga za plan na početku njegove izrade, a poslije u cijelom daljnjem postupku izrade potpuno su zaobiđeni kao što je zaobiđeno sudjelovanje i angažman stručnjaka iz područja bioloških znanosti u izrađivačkom timu plana. Sada ću iznijeti neke od primjedbi dr. Šolić i dr. Tvrtkovića. Dr. Šolić smatra da su fundamentalne prirodne specifičnosti već odavno nalagale višu kategoriju zaštite od kategorije parka prirode te proglašenjem Nacionalnog parka Biokovo došlo do saborske procedure ali nažalost ne i do izglasavanja u Saboru. Zaključci nekoliko znanstvenih skupova održanih u periodu od 1979. do 1999. godine ukazivali su da treba Biokovo proglasiti nacionalnim parkom i uspostaviti trajni monitoring na već postojećim temeljima te Biokovo uvrstiti na listu svjetske prirodne baštine. na listu svjetske prirodne baštine. Dr. Šolić naglašava da je u prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Biokovo uočen nedostatak osnovnih prirodnih sastavnica i podloga, konfuzna i nepotpuna interpretacija literaturnih podataka, navode se nepovezani izvadci pojedinih literaturnih podataka i podloga, zaobiđeni su važeći postojeći stručni i znanstveni rezultati objavljeni u znanstvenoj i stručnoj literaturi, neadekvatno rezoniranje spram prirodnih specifičnosti Biokova te se ovakvom predloženom zonacijom uveliko utječe na rušenje temeljnih vrijednosti prirode Biokova. Ignorirane su prirodne osobitosti i značajke područja na kojima su predviđeni zahvati koji su neposredna prijetnja specifičnim biokovskim taksonima, njihovim mikro populacijama i staništu te će njihovom provedbom u prostoru isti biti nepovratno izgubljeni. Klimatski podaci dani su samo na osnovi mjerenja za Makarsku i Imotski i to za razdoblje od 1952. do 1989. Nisu uzeti u obzir najnoviji podaci kao i sveukupni podaci sa klimatoloških i kišomjernih stanica okolnih područja koja utječe na klimu i mikroklimu Biokova a za što postoje dugogodišnji podaci i objavljeni radovi. Na Biokovu su veoma izraženi i drugi vjetrovi, ne samo bura i jugo kako se spominje u planu, magla i oblaci se uopće ne spominju. U prikazu flore podaci su ispremiješani. Ne prati se slijed ni po porodicama ni po abecednom prikazu taksona. Neki biljni taksoni se navode po dva puta. Navode se neke vrste koje nisu potvrđene i one koje su nestale jer im je uništeno stanište. Stručna podloga za floru i vegetaciju, floristička i fitocenološka sastavnica područja Parka prirode Biokovo i kontaktna zona parka izrađena za potrebe izrade Prostornog plana Parka prirode Biokovo dostavljena je Županijskom zavodu za prostorno uređenje 2001. godine. Otada je objavljeno više radova koji su suvremenim citogenetskim tehnikama i metodama rasvijetlili znatan broj biokovskih taksona što je potvrdilo njihovu biokovsku samosvojnost i specifičnost, a koji nisu uvršteni. Uopće se ne navode neke biljne zajednice koje Biokovu daju specifičnost, kao ni one koje su još uvijek poznate samo za Biokovo i kontaktne zone Parka prirode Biokovo. Zone stroge zaštite su minorne. Iz zone stroge zaštite izostavljena su staništa i poznata nalazišta te stvarni …/Govornica se ne razumije./… biljnih zajednica koje su navedene u florističkoj i fitocenološkoj sastavnici područja parka prirode i kontaktnih zona parka izrađenih 2001. godine za potrebe izrade prostornog plana. Ovim planom u potpunosti su izostavljene prirodne specifičnosti kontaktne zone parka kao npr. na sjevernoj kontaktnoj zoni parka …/Govornica se ne razumije./… Zone posjetiteljske infrastrukture koje se navode u planu su obuhvatom i obimom u konfliktu sa potrebom zaštite i očuvanja specifičnosti flore i vegetacije tog područja na kojem su planirane stoga dr. Šolić smatra da ovim prijedlogom prostornog plana nije utvrđen adekvatan omjer zaštite i korištenja područja već je korištenje planirano na štetu prirodnih vrijednosti i specifičnosti Parka prirode Biokovo. A provedbom ovakvog plana trajno mogu biti narušene i izgubljene vrijednosti koje su bile presudne za njegovo proglašenje te za potencijalno višu kategoriju njegove zaštite. I dr. Tvrtković upozorava da podaci o fauni nisu posljednjih 14 godina ažurirani, njihova interpretacija je upitna, prijedlog zonacije se značajno razlikuje od onog što je predlagao, a nigdje nije našao obrazloženje tih promjena. Podaci o fauni su u najmanju ruku prema njegovom mišljenju šlampavom sažeti i očito nisu imali utjecaja na sadržaj prijedloga plana iako se radi o zaštićenom području prirode. Iz sastava stručnog tima vidljivo je da u samoj izradi plana nije sudjelovao nijedan prirodoslovac, a koji bi eventualno mogao utjecati na smjer pripreme i sadržaj prijedloga te se konzultirati sa specijalistima za pojedine ugrožene svojte i staništa. Stoga zaključuje da je njegovo ime u planu zloupotrijebljeno kako bi se formalno zadovoljio uvjet da u izradi plana trebaju sudjelovati stručnjaci raznih profila te se na taj način zavarava one koji su kasnije davali stručne ocjene dijela plana vezano uz zaštitu prirode. Upozorava na izostanak podataka o pretpostavljenom utjecaju planiranih zahvata u prostor kao ni o procjeni utjecaja očito planiranog većeg broja posjetitelja. Nije izrađena niti SWAT analiza koja bi mogla biti informativna da se ocijeni način razmišljanja stručnog tima koji je predložio prostorni plan. Slijedom svega prethodno rečenog klub ORaH-a neće podržati donošenje ovog dokumenta. Hvala vam najljepša. Hvala i vama poštovana kolegice. Imamo nekoliko replika. Idemo po redu. Poštovani zastupnik Goran Beus Richembergh. žao mi je što smo svjedočili danas ovakvome vašemu govoru jer je on prepun špekulacija i …/Govornik se ne razumije./… osobito u onome dijelu koji se tiče revitalizacije dijela prostora na koji se ovaj prostorni plan odnosi. Imam dojam da mi s Gornjeg grada i Tuškanca ne vidimo život. Ako ovako zamišljate standarde po kojima bi trebalo razvijati održivi razvoj onda razvoja nikakvoga nigdje biti neće. Ja vučem korijene iz toga područja, moja majka je rođena u Zavojanima i ja vrlo dobro znam kakvo je to područje, koje su njegove karakteristike i kako smo ubili život u tom prostoru u posljednjih 50 godina. Da, moguće je pronaći čitav niz zamjerki na pogotovo u ovom zadnjem djelu gdje ste citirali nekoliko stručnjaka, ali jednako tako ne smije se, ne ne može se, bilo bi strašno štetno zaobići interese ljudi koji tamo žive. Hoćemo li ih prokleti, hoćemo li ih natjerati da se isele, o kakvom pregrađivanju i izgradnji masovnoj govorite? sve što je definirano ovim prostornim planom u ukupnoj površini potpuno je minorno za razliku od onoga što vi kažete da je zona stroge zaštite minorna, a ona obuhvaća ni manje ni više nego 17$% ukupnog prostora parka prirode. Kad se tome još prida viša zona zaštite koja iznosi osamdesetak posto i da je moguće događanje bilo kakvo u prostoru uključujući i izgradnju infrastrukture samo na 3% ove površine onda stvarno je u nesrazmjeru niz vaših ocjena prema stvarnome stanju ovoga plana. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Mirela Holy. **Holy, Mirela (ORaH)** Poštovani kolega jer vi sebe uopće slušate šta govorite? Vi govorite o 70% zaštićene zone, pa jer vi znate o čemu mi govorimo ovdje? Mi govorimo o prostornom planu parka prirode. Park prirode je sam po sebi zaštićeno područje. Dakle, apsolutno je ovo što ste rekli vezano uz zoniranje potpuno mislim apsurdno. Govorimo o 3% izgrađenosti područja, to nije malo za prostorni park, to nije malo za prostorni park. O čemu mi govorimo? Govorimo o 10 posjetiteljskih zona koji imaju građevinska područja uključena u sebi. Dakle, dajte malo razmislite uopće o čemu govorimo. Ja sam ovdje citirala stručnjake koji su radili stručne podloge za ovaj park i koja mišljenja uopće nisu bila uvažena u konačnom izgledu prostornog plana. Pa zar to ne govori dovoljno? Državni zavod je također za zaštitu prirode bio prvo negativno ocijenio prijedlog a kasnije pod političkim pritiskom promijenio mišljenje. Ajde demantirajte te podatke, demantirajte to. Uopće nije nikakav problem i nemojte se molim vas pozivati na održivi razvoj jer je vaša stranka pokazala svojim radom u ovoj Vladi koliko drži do održivog razvoja. Zato i gurate vjerojatno i istraživanje i eksploataciju nafte u Jadranu, i termoelektranu Plomin C i da ne govorim o drugim prekrasnim održivim projektima koje vaša stranka zagovara. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nova replika, poštovani zastupnik Ante Babić. Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Kolegice Holy, rekli ste da je vidljivo da je stručna podloga nije stručno odrađena i onda ste govorili o znanstvenim analizama časne sestre, doktorice Edite Šolić. A koliko je to nestručno odrađeno ja ću vam pokazati na jednom primjeru ekološke mreže Natura 2000.koja ne prati granice parka prirode pa se tako dogodilo recimo da je na području općine Zagvozd to proširenje područja ekološke mreže obuhvaća 50% središnjeg naselja samog Zagvozd, zatim 4 kilometra autoceste A1 čvor Zagvozd sa HAC-ovim centrom za održavanjem te poslovnu zonu Zagvozd i postojeću tvornicu Biokovka. Što je apsurdno jer ovo prošireno područje uopće nije područje očuvanja značajne vrste i staničnih tipova i time ste zapravo bili u pravu kada ste govorili u svom izlaganju. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Srđan Gjurković replika. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Poštovana kolegice, vi na kraju svoje rasprave kažete izgubljene vrijednosti sa eventualno donošenjem ovoga plana, propuštamo priliku za dobivanje viših vrijednosti, više zaštite itd. Pa koje više zaštite? Mi u ovom trenutku nemamo nikakvu zaštitu tako reći. Mi nemamo uopće ništa tamo da bi se moglo realizirati i život i raditi prava zaštita. Ono što je uobičajeno moram priznati citiranje najčešće onih osoba, naravno ne sumnjam u njihovu struku čije primjedbe i mišljenja nisu usvojena i onda se oni postavljaju iznad svih drugih unutar struke jer oni su ti koji ispravno definiraju i naravno vi ih na ovaj način citirate. Ovo nije prvi put da određene osobe koje nisu bile prihvaćene u svojim razmišljanjima da se definiraju kao one koje su najispravnije a sve ono što je struke odradila, što je procedura bila zadana da se napravi u biti ispada da oni kvalitetno ne rade. Prema tome procedure apsolutno sve su poštivane, rokovi su vrlo poštivani da bi se zaista svako mogao očitovati, da bi se dobro moglo raspravljati o prijedlogu Parka prirode Biokovo i sad samo u jednoj situaciji di 5 do 12 odjednom netko je protiv jer njegova mišljenja nisu po tom pitanju uvažena. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Mirela Holy. **Holy, Mirela (ORaH)** Pa možemo se osvrnuti i na to koliko je došlo primjedbi na sami plan, baš pokušavam sad to pronaći u samom tekstu dokumenta pa ćete onda vidjeti koliko su bila jako uvažavana mišljenja tijekom javne rasprave. Evo ga došla sam do toga, dakle u tijeku javne rasprave o prijedlogu plana zaprimljeno je ukupno 64 podnesaka u kojima je evidentirano 220 mišljenja, prijedloga i primjedbi od čega je njih 72 prihvaćeno, 56 djelomično prihvaćeno a 92 nije prihvaćeno. Dakle možete vidjeti da je najveći broj nije prihvaćeno. Pa onda se postavlja pitanje da li je onda jako uvažavano poštovani kolega mišljenje struke, a sigurno se tijekom javne rasprave o ovom dokumentu javljao jako veliki broj ljudi koji jesu prirodoslovne struke i kojima je stalo do toga da se ovakvim područjima prirode održivo upravlja. nemojmo ono koristiti metodu … pa onda oni argumenti koji nam odgovaraju ćemo ih uzeti u obzir, a oni argumenti koji nam ne odgovaraju njih nećemo uzeti u obzir. Naravno da se prirodoslovna struka trebala konzultirati prilikom izrade ovakvog dokumenta. Hvala lijepa. I 4.zadnja replika, poštovani zastupnik Ivica Mandić. **Mandić, Ivica (HNS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvažena kolegice Holy. jedan od najboljih načina zaštite prostora je sigurno donošenje prostornih planova. glavna odrednica u politici zaštiti okoliša i stavljanje okoliša u funkciju, vi ovdje ste a priori protiv. Prva riječ vam je bila da vi ovo ne podržavate. Po meni je ovo najbolji način zaštite i ovaj prostorni plan je donesen nakon procedure i nakon stručnih podloga i nakon mišljenja struke. Ovdje se ne radi samo o jednoj struci, ovdje se radi o komplementarnoj znanosti, komplementarnoj struci koja ovaj prostor treba staviti u funkciju da on dalje bude zaštićen i da dalje bude u funkciji ljudi koji stanuju na tom prostoru. Itekako se vodilo računa da se prostor koji će se naseliti s ljudima i koji će dovesti u funkciju bude itekako zaštićen. Ono što je također možda dobro kada radimo ovakve planove da se možda ugledamo i na susjedne države koje su razvijenije i koje možda više vode brigu o prostoru nego mi, konkretno Republika Austrija, njihov nacionalni park koji je po statusu zaštite prostora na punoj više razini nego ovo. Pogledajte koje su aktivnosti u tome parku, na koji način ga oni štete i kako oni gospodare. Da je to već vidio i Franjo Josip prije nekih 150 godina je radio cestu da bi taj prostor približio i još bolje ga zaštitio. sudu nije najbolji način zaštite prirode ne činiti ništa, najbolji način zaštite prirode upravo je da stavimo prostorne planove i da stavimo u zakonske okvire ono što se može i što se ne može. Hvala. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Mirela Holy. **Holy, Mirela bojim se kolega da niste baš dobro i pažljivo slušali moju raspravu jer da jeste onda biste mogli utvrditi da je prilično nelogično da se jedina dva prirodoslovca koja se spominju kao izrađivači plana ograđuju od onoga što piše u tom planu. A radi se o prostornom planu parka prirode, dakle o zaštićenom području. I naravno da se radi o prostoru čija je temeljna vrijednost određene prirodne karakteristike i krajobrazne karakteristike tog prostora. Održivi razvoj ne znači samo i isključivo razvoj gospodarstva ili razvoj turizma ili određenih gospodarskih praksi. On podrazumijeva jednako uravnoteženu zaštitu prirode odnosno zaštitu okoliša u tom prostoru, poticanje određenih gospodarskih praksi ali ne da one dominiraju na tim i da ugrožavaju temeljni fenomen zbog kojeg je neki prostor proglašen zaštićenim područjem i naravno da se poštivanju određene društvene vrijednosti odnosno društvena pravda u tom području. To podrazumijeva održivi razvoj. Ako već govorite o iskustvima drugih država, zašto niste spomenuli o kojem austrijskom parku radi. Aha. Dobro. Ja bih vam mogla govoriti o različitim iskustvima različitih država i na koji način se upravlja dobro različitim zaštićenim područjima, a nažalost hrvatske vlade kako ova tako i one prethodne nisu imale baš puno želje i volje da se unaprijedi područje područje upravljanja zaštićenim područjima pa se i dalje zaštićena područja ona prihodovno jača poput Nacionalnog parka Krka i Nacionalnog parka Plitvička jezera, koriste kako bi služili kao produžene šerifovske ruke političkih moćnika. I tamo se novac lijepo fino izvlači, koristi se za različite namjene koje nemaju apsolutno nikakve, ali nikakve veze sa zaštićenim područjima. Pa se tako financiraju različiti košarkaški klubovi i slične stvari. **Leko, Josip Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na radu je Klub zastupnika HNS-a i poštovani zastupnik Srđan Gjurković. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ministrice, ravnateljice, kolegice i kolege. Klub HNS-a podržat će ovaj prijedlog zakona. 21 godinu Park prirode Biokovo nema nikakav dokument koji bi omogućio legalan i planski razvoj, održivi razvoj, socijalni, gospodarski, ekološki. Zahvaljujem ministrici graditeljstva i prostornog uređenja što se među sedam prostornih planova zaštićenih područja koja su napravili u svom mandatu našao i ovaj. Biokovo je osim posebnog prirodnog rezervata jedan od najvrednijih resursa koje ima Dalmacija, Makarsko primorje i Zagora. Usvajanjem ovog prostornog plana omogućit će se legalizacija objekata, rekonstrukcija tisuću pastirskih stanova, privest kraju istraživanje zone za žičaru, riješiti turističke površine te ostvariti mogućnost širenja kapaciteta turističkih u zaleđu. Sve što se u ovom trenutku od turizma i ugostiteljstva događalo na Biokovu je van kontrole, van reda i ispod razine koje zaslužuje park prirode. Nakon svih godina nereda, javnih rasprava redovnih zakonskih procedura prije nekoliko tjedana pet do dvanaest, pojavio se i glas protiv. Nije to neobično kada smo mi Dalmatinci u pitanju, ali i kada su i izbori u blizini. Zbog toga je ministrica održala radni sastanak s načelnicima i gradonačelnicima okolnih općina i gradova, njih 9, na kojoj sam osobno prisustvovao i dala odgovore na sve posljednje nejasnoće koje su imali. Radilo se prije svega o nepoznavanju detalja. Jedini prigovor na kraju zbog kojeg su pojedinci sugerirali odustajanje od plana bile su granice parka prirode. Granice koje su u potpunosti prepisane iz prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije što im je i pročelnik županijskog ureda fino i objasnio i postoje kao što je i u uvodu rečeno od 1981. tj. 1983. Dakle kada želiš biti protiv onda su argumenti očito nebitni. Da se u raspravi ne bismo bavili granicama koje su bile predmet stručnih tijela, studija i davnih odluka a ne ničije želje i politike te mogu biti u budućnosti promijenjene na način da se ne ugrožava razvoj tog područja molim da se konstruktivno usmjerimo na sadržaj zakona i prednosti koje on donosi. Nikome u niti jednom dijelu nije smanjena građevinska parcela samo su postavljeni uvjeti za gradnju. Dozvole će se moći dobivati bez urbanističkog plana uređenja odnosno UP-a čime se općinama štede značajni iznosi i vrijeme, predviđa se i dva nova ulaza u park prirode. Potpuno je pogrešna percepcija da je zaštićenim područjima život stao i da njega u biti treba zaustaviti. Ponavljam ovim prostornim planom planira se kako na prostoru Biokova dalje živjeti, raditi, graditi, legalizirati, održavati, stavljati u funkciju pastirske stanove a granica je tu najmanje sporna. Ako želite aplicirati za bilo koja sredstva bilo kojih fondova, izgraditi cestu, vodospremu, bilo što što ne možete ako nemate dozvolu a dozvolu bez plana ne možete imati. Tako je već 21 godinu. Složiti ćemo se da svi, da je to bilo dovoljno dugo, da je to bilo previše i da je zato ovaj prostorni plan, neću reći u zadnji čas došao, došao je u pravo vrijeme da možemo gledati prema naprijed. I da, podržati ćemo ovaj plan, kažem još jednom, jer on između ostalog, preduvjeti za izgradnju žičare Makarska-Štrbina. Više od pola stoljeća ta je žičara bajka za Makarane. Danas je to realan projekt a ovaj plan je najvažniji preduvjet i za njegovu realizaciju. Da sam ja za žičaru i ne vjerujem da u Saboru sjedi itko tko je protiv njene izgradnje. Podržimo ovu stvar zajedno, omogućimo život ali i red na Biokovu. Ako nakon svega netko misli da postoji neki nedostatak otklonimo ga u hodu bez da zaustavljamo razvoj. Hvala i vama poštovani kolega. Repliku ima poštovani zastupnik Ante Babić. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Rekli ste gospodine Gjurkoviću da je Biokovo jedno od najvrednijih

samih izbora jer prostorni plan se donosi za sljedećih 10 godina. Primjedbe koje su oni dali a rekli ste da ste vi bili na tome sastanku, mi smo ih dobili u pisanom obliku jesu razumne primjedbe i sigurno je da one koče određeni razvoj njihovih područja. Primjerice recimo u Baškoj vodi naselje Topići vam se jednostavno podijelilo znači kao samo naselje. Kada ste spomenuli žičaru u Makarskoj, naravno da nitko nije protiv žičare u Makarskoj ali znate da prvu studiju, stručnu podlogu za žičaru je napravila općina Zagvozd, ona se danas u tom prostornom planu uopće ne spominje i ako je nije moguća njena izgradnja. Sigurno je da ljudi iz tog područja jako dobro znaju što im smeta na terenu, što im onemogućava razvoj na tom terenu kako s južne strane Biokova ali tako i sa sjeverne strane Biokova. A govorili smo i čuli smo jutros da se radi o jednom skoro depopulariziranom kraju od samih Gornjih Brela pa preko Zagvozda dalje prema Vrgorcu. ono što su govorili sami čelnici jedinica lokalne samouprave istina je da su dvije stvari na koje su oni upozoravali i to osporavaju to je granica parka istočna podloga. I zašto ne ako je ona temelj za izradu prostornog plana Parka prirode Biokovo. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Srđan Gjurković. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani kolega ni geolozi ni geografi se ne mogu dogovoriti oko granica parka prirode ponekad. Mi imamo dokument koji je rađen temeljem županijskog plana a vi znate da su sve općine i gradove morali uskladiti sa županijskim planom. Znači to su činjenice. Imamo granice iz '81., opisno '83. topografske. Da li je problem kada se donese Plan prirode Biokovo ići u izmjene i mijenjati određene granice, dopunjavati. Je, ali šta ćemo mi sada dopunjavati, kako ćemo razvoj osigurati? Kako ćemo i ovu žičaru koju spominjete a ona se može realno istraživati u ovom trenutku jer ovaj dio žičare koji ide iz Makarske, on ne samo da je istražen, postoje fizibiliti studije, postoji postoji već procedura koja je krenula prema Agenciji za investicije …/Govornik se ne razumije./… po pitanju i strateške investicije. Naravno u prvom redu treba donijeti prostorni plan. Dakle, puno koraka je napravljeno i osigurano da ovaj prostorni plan može o svim elementima se donijeti, da se osigura taj famozni razvoj o kojem pričamo a vi stalno govorite nije dobro ovo, nije dobro ono. Pa nije dobro da ga nema. U trenutku kada nešto se donese on se može dopuniti. U trenutku kojeg imamo sada taj nered u biti realno koji tamo postoji i koji taj nered u biti koči razvoj i želje i namjere i interese koje postoje, pa dajte osigurajmo. Nakon toga mijenjajte, ni prvi ni zadnji koji će se mijenjat, ni kao zakon, ni kao Zakon o parku prirode i bilo koji zakon, ali nemojmo zakočit da se ne donese ništa. Imam osjećaj da neki žele da se to ne donese. Je li to iz dišpeta, je li to iz izbora, ali to nije dobro i to je jedna od poruka koju moramo jasno reći. Ovo donosi razvoj i prostor da idemo naprijed. Ne donesemo li plan ništa nismo Poštovani zastupnik Goran Beus Richembergh, replika. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Kolega Gjurkoviću, rekli ste nekoliko zanimljivih stvari koje bih htio s vama komentirati. Prije svega da se održivi razvoj i njegov koncept temelji na tri stupa, na ekološkom, ekonomskom i socijalnom. I zanimljivo je da kritičari koji kreću i pokušavaju podapeti nogu donošenju ovako važnog prostornoga plana stalno zapravo potenciraju dominaciju jednoga od tih triju stupova, a ne ravnotežu. Što smo do sada imali? To je druga stvar koju ste rekli, dakle uvodi se red u prostoru. Sada smo imali potpuni nered i nikakvu zaštitu. Imali smo situaciju da se u park prirode uopće ne može ući, dakle da njegovi prirodni ulazi budu zatvoreni ili da se ilegalno zapravo koristi. Imali smo situaciju da se po Biokovu može potpuno nekontrolirano ići bez ikakve opreme, bez ikakve zaštite i bez ikakvog monitoringa i imali smo i ljudske žrtve. Imali smo situaciju da nešto što mora biti blagoslov je bilo prokletstvo za mnoge ljude. Treba otići u Raščane pa živjeti tamo. Lako je živjeti u gradu Zagrebu, u centru grada ili ili držati i docirati sa Gornjega grada. Otiđite u zaseoke koji su nekada brojali po 150 ljudi, pogledajte koliko sada ima djece u osnovnim školama u Zavojanima, u Dragljanima, u Kozici. Gotovo nitko. Tamo života nema. I zato je važno da se konačno napravi korak naprijed koji će omogućiti da ljudi koji su ostali, a njih je jako malo, stvarno ostanu tamo gdje su rođeni, da im ne presiječete vezu sa zavičajem, da im ne siječete korijen sa zemljom na kojoj su narasli. Pa hoćemo li to shvatit? Za koga radimo, za ljude ili za kamen? Kamen imamo, zarastao je u draču, zarastao je u šušanj. Je li to budućnost, je li to budućnost toga kraja. spomenuo sam u raspravi da sam bio prisutan na radnom sastanku na kojem je ministrica razgovarala sa predstavnicima odnosno načelnicima i zamjenicima načelnika i gradonačelnika općina i gradova koji dotiče i obuhvaća Park prirode Biokovo, osim jednom načelnika koji u biti manipulira sa … grupom. Svi oni su vrlo dobro razumjeli i prihvatili sve argumente i potpuno im je bilo jasno šta njima ovo donosi i potpuno im je jasno da eventualno određene primjedbe i primjedbi će uvijek biti, one su i normalne, samo one nisu dominantne, da ovaj prostorni plan njima svima osiguravamo razvoj, a posebno svakoj općini i gradu pojednostavljuje ne donošenje određenih … u onome dijelu koji obuhvaća park prirode, omogućava im direktno razvoj u onom trenutku nakon šta u Narodnim novinama u biti izađe ovaj zakon i otvara im prostor, ono što je ključno, o čemu nitko nije nažalost pričao, a to je zajedničkom pristupu da zajedno tih 9 općina i gradova raspravljaju o razvoju parka prirode, da zajedno raspravljaju na koji način će koristeći i … i druge načine povlačiti sredstva da bi osigurali parku prirode i građanima njihovih općina i gradova razvoj. Nitko o tome nije govorio, nitko nije govorio mi smo susjedi, mi moramo zajedno Ovaj plan nam može i ovaj plan nam osigurava razvoj. Ajmo skupa radit određene projekte jer svjesni smo koliko je potreba da se ulaže u Park prirode Biokovo. To je ono što je ključno i treba izaći ključno iz ovoga zakona, da zajedno svi sjednu i raspravljaju o razvoju, a ne o granici je l to na parceli mojoj ili vašoj i to je ona poruka koju ovaj zakon u biti donosi. Idemo skupa, izvolite gospodo, sjedite i razvoj radite. **Leko,

Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Kao što je već rečeno, Biokovo je 1981. godine proglašeno parkom prirode Zakonom o proglašenju planine Biokovo. Zakonom o proglašenju planine Biokovo parkom prirode opisana je granica parka. Zakonom o proglašenju nisu grafički utvrđene granice parka.

iz razloga što nije imao propisane i objavljene odredbe za provođenje. Dobro je da se plan nakon 21 godinu praznine donosi i dobro je da se unutar parka odnosno unutar naseljenih smještaja u parku omogući gradnja, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, legalizacija objekata koji nisu u suprotnosti sa zaštitom prirodnih vrijednosti i potakne se razvoj turizma izgradnjom odgovarajuće posjetiteljske infrastrukture. u prijedlogu ove odluke jesu planirana tri nova ulaza u park. Osim dosadašnjeg jednog planirano je 10 novih izdvojenih zona za posjetitelje s odgovarajućom građevinskom i komunalnom infrastrukturom. Ovaj plan definira i građevinska područja unutar parka za naselja koja se nalaze u parku s visokim stupnjem detaljnosti gdje nema potrebe donošenja detaljnih planova o čemu je i ministrica govorila, gdje korisnici prostora zapravo mogu ići odmah na izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola bez prethodne izrade manjeg urbanističkog plana. Planom su evidentirani i po prvi put svi pastirski stočarski stanovi i mjere za njihovu rekonstrukciju i sanaciju i popisana su sva kulturna dobra od arheoloških lokaliteta, povijesnih građevina i Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, koncepcijski plan je dobro sagledao prostor i donio značajna prostorno-planska rješenja. Ovo je za sad zapravo jedini prostorni plan koliko ja znam na području Republike Hrvatske koji ima prikazana građevinska područja u naselju u mjerilu 1:5000, a građevinska područja su napravljena na novim vektoriziranim digitalnim kartama. I ja sam za svoju općinu radio takav prostorni plan, pa znam da je moguće izdavanje e-dozvola. Naravno ovdje se postavlja pitanje zašto su to i jedinice lokalne samouprave i što one zamjeraju ovom prostornom planu i zašto su dali toliko veliki broj primjedaba koje nisu usvojene i silno se usprotivile njegovu donošenju. Prateći javnu raspravu i primjedbe s javne rasprave gotovo sve primjedbe se svode na dva značajna problema i propusta u izradi i donošenju, a one su granice parka i stručna podloga zaštite prirode izrađene od Državnog zavoda za zaštitu prirode. Važnost plana iz '83. godine iz današnje perspektive gledanja je što je imao grafički određene granice parka. Te granice je kasnije i nakon prestanka važenja prostornog plana Parka prirode i spomen područja Biokovo Uprava za zaštitu prirode pri Ministarstvu kulture, a kasnije pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode koristila kao službene. Te granice su u prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije, a koristila ih je i javna ustanova Park prirode Biokovo od osnivanja do danas. Izuzetak su stvarno bile ovo što je rekao kolega Gjurković općine Makarska i Baška Voda. Međutim, Državni zavod za zaštitu prirode je nadležno stručno tijelo prema Zakonu o zaštiti prirode koji izrađuje stručne podloge za prostorne planove područja posebnih obilježja, znači za nacionalne parkove i parkove prirode, izrađuje stručnu podlogu zaštite prirode za prostorni plan Parka prirode Biokovo 2012. godine. Ta stručna podloga u prvom redu sadržava i grafički prikaz granica parka i od tada zapravo nastaju svi problemi. Državni zavod za zaštitu prirode ne uvažava granice parka iz plana iz '83. godine niti granice parka iz prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije. On uzima za pravo da sam tumači i iscrtava granice parka prema opisu iz Zakona o proglašenju '81. godine što mu Zakon o zaštiti prirode zapravo ne dozvoljava. Zakon o zaštiti prirode članak 126. kaže da je grafički dio kartografski prikaz zaštićenog područja u analognom i digitalnom obliku sastavni dio akta o proglašavanju. Ovdje to zapravo nije slučaj. Akt o proglašenju je donesen, kod Biokova se provodi jedan inverzan, odnosno obrnuti postupak zašto nema uporišta u zakonu umjesto da se prihvate granice plana iz '83. kao jedine važeće. Od članka 14. do 18. Zakona o zaštiti prirode propisani su stručni poslovi i zaštite prirode koje Državni zavod za zaštitu prirode kao stručno tijelo obavlja za Republiku Hrvatsku. Ni jednim člankom, ni jednim stavkom, alinejom nije navedeno da je Državni zavod za zaštitu prirode nadležan za tumačenje opisa granica parka, niti da te granice on može mijenjati. Znademo da to radi zakon, odnosno ovaj Hrvatski sabor. se javnost i provodi javna rasprava. Ovo je jako bitno. Ovdje kod Biokova to nije bio slučaj, nije provedena javna rasprava. Državni zavod je bez, za zaštitu prirode je, bez prethodnog postupka kroz stručnu podlogu utvrdio i promijenio dijelom granice parka. Dakle, granice, ova granica je promijenjena suprotno zakonu. Sami izrađivač stručne podloge zaštite prirode su uviđavajući svoju veliku pogrešku pogrešku napravili izmjenu stručne podloge 2013. godine i utvrdili novu granicu na području Zagvozda u odnosu na onu utvrđenu 2012. godine, znači godinu prije. Te podatke ima i Državni zavod za zaštitu prirode i predlagatelj i one su Na moje zastupničko čitanje o promjeni granica parka u siječnju 2013. godine ministar Zmailović je odgovorio da se granica ne mijenja, nego se usklađuje na odgovarajuće topografske podloge i digitalizira. Od tada ne treba biti veliki stručnjak da bi se vizualno, a pogotovo preklopom ovih granica zaključilo da je granica koja je sada u Nacrtu konačnog prijedloga plana izrađena od Državnog zavoda za zaštitu prirode neusklađena sa granicom plana iz '83. godine i to zorno pokazuje i ova i ova karta koju imam ispred sebe. Gotovo u 30% njenoj ukupnoj dužini odstupanja su od općine Zagvozd, u Bastu, u Topićima, naselju Čikeš u općini Šestanovac, granica kod naselja Žlib i Makar u gradu Makarskoj, promjene granica kod Kotišine i slično. Koliko je Državni zavod za zaštitu prirode stručno tijelo najbolje pokazuje njihovo samovoljno tumačenje granice na području općine Zagvozd gdje granica parka prema opisu iz Zakona o proglašenju ide po staroj trasi tzv. napoleonove ceste, a Državni zavod za zaštitu prirode je iscrtavao po sadašnjoj novoj trasi državne ceste broj 60 koja je u trenutku proglašenja parka i donošenja zakona nije niti postojala, izgrađena je zapravo poslije, a radi se o odstupanjima granice gotovo u dužini od 3 km. Kruna njihovog novog utvrđivanja granice je Botanički vrt Kotišina, spomenik parkovne arhitekture naveden je u tekstualnom dijelu plana. On samo jednim dijelom ulazi ulazi unutar, a drugim je dijelom izvan parka prirode. Je li to moguće? Pazite, botanički vrt izvan Prostornog plana Parka prirode Biokovo. Zamislite koja je to stručnost. Stručna podloga utvrđuje područje ekološke mreže NATURA 2000 što sam i govorio, odnosno odgovorio kolegici Holy u kojoj je vidljivo recimo da kroz područje ekološke mreže NATURA 2000 je proširena granica za otprilike 1,5 km i to na području općine Zagvozd i zahvaća središte mjesta Zagvozd kao i dio čvora autoceste u Zagvozdu odnosno HAC-ovog spremišta u samom Zagvozdu što je zapravo apsurdno jer ovo prošireno područje uopće nije područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove. Nesporno je granica parka mijenjana, što se vidi na ovoj karti. To su nepobitne činjenice temeljene na grafičkim prilozima ovog nacrta konačnog prijedloga Prostornog plana Parka prirode Biokovo. A sad nešto zapravo o toj stručnoj podlozi zaštite prirode koje je izrađivač Državnog zavoda za zaštitu prirode. Nesporno je, a tako i propisuje Zakon o zaštiti prirode, da stručne poslove zaštite prirode za RH obavlja Državni zavod za zaštitu prirode. Sporno je kako i na koji način je izrađena stručna podloga. Primjedbe na javnoj raspravi, poglavito jedinica lokalne samouprave upućuju na jednostran i neargumentiran pristup u određivanju zona zaštite unutar parka, utvrđene su tri zone zaštite. Sporni su po primjedbi vatrogasne zajednice vatrogasni putovi od 1,6 metara u slučaju požara. Svjesno ćemo uništiti park prirode i nećemo omogućiti njegovu zaštitu zbog gašenja požara. Naselje Topići u Baškoj Vodi koje je u prostorno-planskoj dokumentaciji bilo izvan granica zaštićenog područja da bi se novim nacrtom našao unutar parka prirode. Nadalje, u općini Baška Voda je izgubljeno 300 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta a u ograničavajućim odredbama maslinici u parku prirode se ne smiju obrađivati. Znači, čupati trava, paliti korov ili rezati grane. Zamislite koliko je ta stručna podloga bila nestručna da je recimo prije tri godine bilo napisano da na svetom Juri se zabranjuje vezivanje ribarskih brodica na visini od 1762 metra. U općini Tučepi 800 tisuća kvadratnih metara oduzeto je općini i pripojeno parku prirode na što su građani Tučepa ogorčeni, a k tome kroz taj dio srećom nije glavno

županijske ali i lokalnih razina u općinama o kojima sam govorio od Brela, Baške Vode i drugih i koji se primjenjuju duži niz godina. Botanički vrt Kotišina rekao sam koji je nezakonito dan na upravljanje trgovačkom društvu isključen je iz područja prirode Biokova. Sporno je što je stručna podloga odredila zone zaštite bez unaprijed utvrđenih kriterija. Stručna podloga ne nudi obrazloženje da bi se vidjelo temeljem kojih zakonskih propisa se utvrđuje zonacija unutar parka. To ima i ovaj prostorni plan ali nema stručnu podlogu zaštite prirode. Nema podzakonskog akta koji propisuje kriterije za zonaciju unutar parka te bi stručna podloga trebala u tom slučaju imati oblik znanstvenog pristupa i rada što ovdje opisno i sadržajno nije slučaj. Nadalje, ne zna se tko su izrađivači stručne podloge, o tome sam govorio samo piše da je to za Državni zavod za zaštitu prirode Matija Franković. Stručna podloga zaštite prirode je u odnosu na onu iz 2012. godine naknadno 2 puta mijenjana. Izrađena je 2012. godine i mijenjana 2013. godine i ponovno nadopunjena 2014. godine, a sve bez javne rasprave. Analogno tome postavlja se zapravo pitanje zašto se temeljem članka 125. Zakona o zaštiti prirode nije provela javna rasprava o istoj u kojoj bi sudjelovao izrađivač plana. Rubnim dijelovima sjeverne strane parka obuhvaćeno je 10-ak naselja općine Zagvozd. Stručna podloga je tako omogućila izgradnju samo jedne žičare iz Makarske, zahtjevi općine Baška Voda, Zagvozd i grada Vrgorca nisu uvaženi već su navedeni samo kao koridor u istraživanju. S tim rekao sam da Zagvozd jedini jedini ima stručnu podlogu za izgradnju žičare. Naravno da nismo protiv izgradnje žičare u gradu Makarskoj. Nadalje, nije objašnjeno kako su određene zone posjećivanja bez navođenja kriterija već se mogu tumačiti isključivo kao subjektivni pristup izrađivača stručne podloge. 30% Parka prirode Biokovo nalazi se na području općine Zagvozd, a tamo je dopušteno samo 0,6 hektara odnosno 0,03 hektara dok je to u Makarskoj odnosno Podgori 6,5 odnosno 18,5 hektara. Klub zastupnika HDZ-a svjestan je činjenice i potrebe donošenja Prostornog plana Parka prirode Biokovo i apelira na zakonodavca da uvaži primjedbe jedinica lokalne samouprave koji su bili isključeni iz bilo kakvog uvida stručne podloge Državnog zavoda za zaštitu prirode te omogući javni uvid u stručnu podlogu koja je protuzakonito mijenjana 2 odnosno 3 puta što nije u skladu sa zakonom jer kao što sam i rekao granice parkova prirode može mijenjati samo Hrvatski sabor. Predlažem da se donošenje prostornog plana povuče iz procedure i provede ponovna javna rasprava u prijedlogu plana kako bi se ispravilo krivo utvrđena granica. Da se istovremeno izmijeni stručna podloga zaštite prirode. S druge strane postavlja se pitanje kome se zapravo ova Vlada inati? Puna su joj usta decentralizacije s jedne strane, barem predsjedniku Vlade, a ne uvažavaju se ozbiljne primjedbe jedinica lokalne samouprave na ovom području koje obuhvaća Prostorni plan Parka prirode Biokovo. I ova Vlada zapravo ne razumije načelo supsidijarnosti da se zapravo problem rješava ondje gdje je nastao kod ovih 6 općina odnosno gradova Vrgorca i Makarske a ne politički upravljanom saborskom većinom koja će bez obzira na naše primjedbe ovakva odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Biokovo neće pomoći već onemogućiti razvoj biokovskog i zabiokovskog Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Srđan Gjurković ima repliku na vaše izlaganje. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega kruna vaše rasprave 220 hektara nije usklađeno s općinama i gradovima i zato nemojmo donijeti i regulirati i pomoći donošenju Zakona o parku prirode Biokovo koji obuhvaća više od 19 500 hektara. za 220 hektara sve bacimo u vodu, zaustavimo razvoj, život, red itd. I onda ću vas još jednu stvar podsjetiti, pročelnik županijskog ureda na sastanku gdje su bili načelnici i gradonačelnici jasno je rekao da su granice usklađene sa županijskim planom, a ja ću vas sad podsjetit Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije većina je iz vaše stranke i niko nikad ta pitanja postavlja nije nego sada odjednom zaustavimo jel to nisu uredili granice. Ja moram priznati iskreno ne razumijem osim određenog političkog inata da se uspije donijeti nešto što je bitno, što je razvojno, što i sami potvrđujete želja da se to zaustavi, da život krene naprijed da održivi razvoj, ekologija, socijalni i gospodarski aspekt koji napokon stavljamo u jedan red, u jedan okvir koji imamo već i sa drugim parkovima prirode i nacionalnim parkovima da to provedemo. Ja zaista kolega ne mogu razumjeti osim političke namjere da se nešto stopira šta je dobro. Nažalost to je postalo s vaše strne uobičajeno. Da, što je s naše strane postalo uobičajeno, vi niste pratili moju raspravu do kraj, a da jeste vidjeli biste, odnosno čuli biste da sam na početku zapravo pohvalio donošenje prostornog plana svakako i samog izrađivača, ali ono na šta sam se osvrnuo jest stručna podloga koja je temelj za izradu prostornog plana nije bila na javnom uvidu. Pa ne možete zaboga vi bolje znati od onih koji žive na tome području što je njima potrebno i što im služi za održivi razvoj s jedne strane, a s druge strane što im služi za gospodarski razvoj. Pa valjda načelnik općine Zagvozd i njegovo općinsko vijeće znaju što je njima potrebno i na koji način su zapravo dali primjedbe na ovaj prostorni plan. Pa zbog čega ako donosimo taj prostorni plan, a donosimo ga valjda o zaštiti građana RH i ljudi koji žive na tome području zato sam na kraju rekao da vi ne razumijete načelo supsidijarnosti i da se problem rješava zapravo ondje gdje je nastao. Ja razumijem ministricu ovdje

da se donošenje prostornog plana Parka prirode Biokovo povuće iz procedure u toliko da se provede ponovno javna rasprava ili uvid u tu stručnu podlogu što nije nikakav problem. Možda bi odgodio za jedna ili dva mjeseca ali riješio bi puno problema i vjerujte mi sve jedinice lokalne samouprave bi bile zadovoljne. Ja znam kod donošenja prostornih planova, i sam sam ga radio da nije moguće udovoljiti svima i svim zahtjevima. Meni je to potpuno jasno, ali tu ima niz nelogičnosti koji se mogu uz dobru volju i volju ove Kukuriku koalicije ili velike većine u Hrvatskom saboru ispraviti na zadovoljstvo svih a to biste vi trebali razumjeti. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Branko Bačić replika. detektirali najvažnije probleme i dubioze ovog prostornog plana koje se u prvom redu odnose na stručnu podlogu zaštite prirode. Rekli se i kronologiju donošenja prostornog plana, odnosno najprije Zakona o proglašenju Biokova parkom prirode, nakon toga prostornog plana i onda jasno proceduru koja je dovela do izrade ovog prostornog plana. Ja bih vas podsjetio da je vrlo brzo nakon što je Sabor, tadašnji Sabor RH donio Zakon o proglašenju Biokova parkom prirode da je ubrzo nakon toga čini mi se godinu ili dvije skupština općine Makarska donijela tada prostorni plan općine Makarska. Dakle isti oni ljudi koji su inicirali tada u Saboru donošenje Zakona o proglašenju Biokova parkom prirode su vrlo brzo nakon toga u svojoj skupštini općine dolje u Makarskoj donijeli prostorni plan. E sad, zar nije čudno da oni koji su inicirali donošenje plana da bi bili u zabludi i donijeli bi krive granice svoga prostornog plana skupštine, općine Makarska koje su upravo one koje ima danas zagovaramo da su trebale biti definirane kao granice parka prirode Biokovo. u isto vrijeme kad se donosio zakon donosio se jedan prostorni dokument u Makarskoj koji je podrazumijevao granice prostornog plana onakvim kako danas zagovaraju općine koje ste maloprije spomenuli, a koje su tada bile u sastavu skupštine općine Makarska. Prema tome, u tom djelu se slažem s vama da je kao prethodno pitanje donošenja ovog prostornog plana u Hrvatskome saboru trebalo definirati sa jedinicama lokalne samouprave njihove prostorne planove za koje su dobili potvrdu od Županijskog zavoda za prostorno uređenje, suglasnost hoću reći i od nadležnog ministarstva pa se s pravom postavlja pitanje zašto danas dolazi do takve razlike.

pratila ova rasprava vidljivo je da je stručna podloga mijenjana tri puta 2012., 2013.pa naknadnom izmjenom 2014.godine. I dobro je da ste spomenuli da je donošenjem odluke o prostornom planu općine Makarska i službenog glasnika 85.godine upravo navedene granice ispravno su se prikazale u kartografskim prikazima spomenutog ovog prostornog planskog dokumenta. A 30 godina nakon toga ove se granice nezakonito mijenjaju i bolje reće one se ne zakonito tumače što pretpostavlja činjenicu da je na toj zajedničkoj sjednici tada u bivšoj državi i vijeća udruženog rada i vijeća mjesnih zajednica bivše općine Makarska održanoj 1.kolovoza 1985.godine a na kojoj je zapravo donijeta odluka o o prostornom parku općine Makarska sjedili ste ljudi kažete i među kojima niti jedan zapravo nije znao protumačiti to i štititi zakon iz 1981.godine. Ja u to jednostavno ne mogu povjerovati jer to su bili ljudi iz toga kraja i vrlo su dobro znali kada su donosili tu odluku što donose i na temelju čega donose. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Jasen Mesić ima repliku.

/Upadica se ne razumije./ … Dakle jedan dobar pregled u tom smislu. Žao mi je da neki ne razumiju, evo nema ih sada ni u sabornici vjerojatno snimaju nekakve nastavke spotova za YouTube, za svoju stranicu na YouTube gdje izvode određene na određeni način evo referiraju se i na prirodu i na društvo koje nas okružuje, znat će predsjednik Sabora o čemu ja govorim kada govorimo o današnjem društvu, o današnjoj prirodi dal smo napredovali, dali nismo napredovali, što smo to kao društvo postižemo u ovim suvremenim vremenima je to na neki način i za neke doseg. Ali za nas u HDZ-u ali i ovo što ste vi kolega istaknuli je varijanta da stvarno učinimo dodatni napor i provedemo javnu raspravu. To je nešto što je čak i politički pametno, ako baš hoćete jel to na neki način onome tko predlaže i prostorni plan i ovaj Zakon u Hrvatskom saboru o prostornom planu može samo koristiti i na neki način dovesti do boljeg rješenja. Mislim da je to puno, puno uputnije, puno smislenije i puno pametnije jer se stvarno ovdje radi o nečemu što bi trebala biti kao što to kažu francuski strukturalisti, struktura dugog trajanja, jer prirodna baština zasigurno takva takva i je. U tom smislu ovaj vaš prijedlog koji ste iznijeli u ime kluba u smislu pokretanja dodatne javne rasprave samo može koristiti svakome pa i ono kojima je već ovaj prostorni plan uredu jer će dobiti i novu vrijednost kroz javnu raspravu. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Ante Babić. žao mi je ako su neke kolege ono što ste vi primijetili uvjerili da se ovo radi da su primjedbe čelnika jedinice lokalne samouprave vezane zbog ovog predizbornog vremena, to je za njih životno pitanje na tome području. Činjenica je da se oni ne bave snimanjem spotova na YouTube ali ih ovo živo zanima i ovaj prostorni plan se ne radi od jučer od jučer ili prije mjesec dana već gotovo tri godine i to svakako treba pozdraviti. Ali način na koji se raspravlja i jeli se nekome u ovome trenutku pogoduje ili ne ja ne želim o tome govoriti. Želim vjerovati da se pogoduje svim stanovnicima toga kraja i svjestan sam da ovaj prostorni plan Parka prirode Biokovo kao što je rekla i ministrica, rješava mnoga pitanja. Iako je ministrica rekla da se granice parka mogu mijenjati i u nekim budućim vladama, ali tada gubimo puno vremena i ne govorimo o jednom mogućem gospodarskom razvoju što bi sigurno kočilo i taj gospodarski razvoj. A o brizi stanovnika toga kraja ilustrira jedna činjenica kod otvorenja jednog vrlo važnog infrastrukturnog objekta tunela kroz Biokovo, tada nažalost nitko nije nazočio iz Vlade. To zapravo govori koliko ova Vlada pruža i daje brige za to stanovništvo toga kraja, pogotovo našega Zabiokovlja, pa mislim i u ove četiri godine ove ove Vlade nisu pokazali veliku brigu i nisu se iskazali u pomoći tome kraju podržavajući njihove projekte. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani kolega Babić. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Dražen Đurović.

kojima se uređuju odnosi u prostoru zasigurno je uvijek dobra vijest. Dobra vijest je i kada se donosi za parkove prirode, posebno za one parkove gdje toga nije bilo i gdje je postojao kako kažu nered u prostoru. Moram se upitati s obzirom da sam na neki način i obiteljski i vezan za taj prostor i da sam čitavo djetinjstvo preko preko ljeta odlazio u taj prostor Podbiokovlja, kada je riječ o vraćanju života to me dosta zanimljivo asociralo na koji način će prostorni plan vratiti život, posebno u Podbiokovlje. Nisam siguran da će se to uopće na bilo koji način dogoditi. Možda će dovesti nešto reda iako mislim da nekakvog velikog nereda tamo ni nema jel nema tko praktički više u tom prostoru činiti nered. Ono nekoliko stotina ljudi starije životne dobi koje je još ostalo uopće živjeti na tom prostoru jedva manje-više sami sebi pomažu, a ne da mogu činiti bilo kakav poseban nered, nešto graditi,mijenjati i Dapače, začuđujuće zapravo kada se sjetim vremena od prije 30, 35 godina kada sam bio klinac na prostoru Općine Župa koja dijelom spada u ovaj zahvat, danas su gotovo svi zaseoci prazni, eventualno imaju jednog, dva, tri stanovnika. prije tih 30, 35 godina tamo je još uvijek bilo jako puno ljudi u svakom od tih zaselaka, dakle to je relativno jedan kratak vremenski period. Šuma se spustila i stotinama i stotinama metara, putevi su zarasli, parcele mala polja koja su obrađivana su zarasla, kuće su napuštene, prostor nije on devastiran djelovanjem čovjeka već gotovo pa je vraćen prirodi. I osim autoceste koja je prošla sa sjeverne strane Biokova, osim tunela koji je napravljen ljudi tamo ima jako malo a život osim u nekoliko praktički malih točkica nestaje. Ne znam zbog toga mislim da donošenje ovog prostornog plana uopće nema veze ni sa redom ni sa neredom, niti sa uspostavom ikakvog reda u odnosu na nered. Da li će pomoći revitalizaciji tog prostora nisam siguran. Priroda se praktički i sama pobrinula za sebe. Tamo gdje nema čovjeka priroda vrlo brzo zavladava i savladava sve ono što je čovjek stvorio. I to je priroda manje-više učinila na čitavom tom prostoru i bez djelovanja čovjeka. Pobrinuti će se ona i bez nas i bez naših planova. No ono s čime bih se složio sa prethodnikom to je da zaista, to nije prostor koji je, posebno financijski atraktivan. Dakle tu parcele u pravilu ne vrijede, ne u pravilu nego ne vrijede i nitko ih neće platiti 100 eura po kvadratu. Dakle mislim da nitko ovdje, pa ni čelnici jedinica lokalne samouprave, lagovi i ljudi koji su pokušavali sa top prostora odaslati poruke da bi trebalo neke izmjene učiniti u ovom prostornom planu prije nego što bude donesen mislim da nitko od njih nije skrivao nekakve velike financijske interese ili želju da ne znam što kapitalizira. Ali nema ni smisla ne pokušati zapravo provesti tu javnu raspravu i ne prihvatiti ono što su oni ili barem razmotriti i vidjeti što se tu može od toga prihvatiti. Na tom cijelom prostoru bilo je prisutno ono što je prisutno u praktički u čitavoj Zagori da su stotine i stotine hektara zemlje koja se je gruntovno vodila u državnom vlasništvu de facto više od 100 ili 150 godina katastarski posjedovali i obrađivali generacijama ljudi koji su živjeli na tom prostoru. Dobar dio tih ljudi koji je danas izumro te su čestice vrlo male, dijelom su razbijene i Hrvatska država je masovno provela rekao bih zapravo eksproprijaciju ili sustavno vraćanje svih tih čestica … gotovo pa podržavljenje stotina i stotina hektara zapravo tih čestica nazad u državnom vlasništvu, najčešće u vlasništvu Hrvatskih šuma. Oni koji su još ostali tamo živjeti ili njihovi nasljednici uopće nemaju, mogu povesti postupak no najčešće cijena tog postupka je znatno veća od bilo kakve vrijednosti po svake od pojedinih tih čestica koje su relativno male, razbacane, dakle osim plaćanja elaborata, geodete i troškova naravno i sutroškova postupka sudskog. U pravilu uvijek su ti troškovi znatno veći od vrijednosti, od vrijednosti te zemlje. I zapravo, dakle s jedne strane dobar dio tog prostora podržavljen, s druge strane je priroda sebi uzela nazad ono što je čovjek uspio, dakle uspostavljajući nekakvu entropiju, održavajući taj prostor praktički vratiti. I treća stvar je pitanje uopće ekonomske ekonomske dugoročnih mogućnosti preživljavanja ljudi na tom prostoru podbiokovlja. Iskreno da li će turizam i sve ono što se uz njega veže biti mogući mogući model uopće održivog razvoja života, vraćanje ljudi ili dolaska nekih drugih ljudi na taj prostor pa putem i ovoga kao ovoga što je park prirode ne znam. Ali znam da to do sada u desetljećima koja su prethodila nije bilo i mislim da neće imati značajnijeg utjecaja na živote ljudi ni u desetljećima koja dolaze. Jedino ono što zapravo može vratiti život na taj prostor to će biti radna mjesta a ne žičare, ne ptice i ne šetnje po planini. To je moje osobno mišljenje. Dakle realna radna mjesta, stvaranje, proizvodnja. I da se vratim. Svaki prostorni plan je dobar, svako uređenje prostora je dobro, bolje od onoga kada to nije bilo. Ali one primjedbe koje je imala lokalna zajednica barem dobar dio njih, mislim da je trebalo naći načina i pokušati ih usvojiti a posebno na onaj dio koji se odnosi zapravo na unošenje naselja u obuhvat parka prirode što prema njihovim navodima prije nije bio slučaj, što će zapravo zasigurno u cijelosti onemogućiti čak i povratak ljudi u ta danas i dobrim dijelom prazna naselja a kamoli dolazak nekih novih. Hvala lijepa poštovani kolega. Imamo 3 replike. Poštovani zastupnik Srđan Gjurković prvu. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Poštovani kolega, mislim kad vi kažete da vi ne vjerujete u dugoročno preživljavanje ljudi na tom području, pa nije ovo Amazona Tamo se otvara prostor za život, postojala su građevinska područja koja obuhvaća park prirode u tih 9 općina i gradova. U ovom trenutku oni mogu ostvarivat novi razvoj, novi život, novo zapošljavanje sa donošenjem ovog prostornog plana. će se gradit i radit infrastruktura i šta vi osporavate, samo šetnja pa to nije razvoj, kako nije razvoj. Privlačenje i sigurnost turista, novo je zapošljavanje jer tamo će se moći gradit i radit određena infrastruktura kontrolirano u zaštićenom području. Dakle toliko elemenata, otvaranje tih pastirskih zaselaka koji u biti su sada umrtvljeni, otvaranje tog dijela sa stočarstvom, dijelom sa poljoprivredom, organizirano, zato postoje zakoni, zato postoje parkovi prirode da bi zaštitili, da bi otvorili razvoj, da bi taj socijalni, ekološki, gospodarski uskladili. Načelnici općina i gradova na radnom sastanku sa ministricom osim jednoga koji je rekao da on i tako se uvijek buni i da je on uvijek protiv, su jasno shvatili o čemu se radi i direktno svaka općina je dobila odgovor na svoje upite i jasno im je ukazano, onaj prostor koji oni nisu mogli koristit, a sada ga kvalitetno mogu za razvoj koristit. Prema tome, korištenje onog … je bila samo jedna manipulacija. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Dražen Đurović. Hvala. Pa kolega, ja da tamo ne odlazim cijeli svoj život otkad sam se rodio do dana današnjega još bi i povjerovao ovako iz daljine na ove lijepe riječi koje ste vi uputili o Imotskom, a posebno o tom dijelu Zabiokovlja, no nažalost tome tako nije slučaj. Park je prirode to već desetljećima, a život neumitno odumire jer nitko tamo nije živio od parka prirode, živjeli su od poljoprivrede, živjeli su od stočarstva i živjeli su od nekog rada u tvrtkama koje su sve na prostoru Imotskog propale tijekom neslavne privatizacije, a i vinarija se prodaje već desetljećima, samo ne znam u koliko, 20 javnih dražbi nitko neće kupiti. Koliko je ljudi na bilo koji način prihodovalo, živjelo sa, od od ili uz Park prirode Biokovo? Možda jedino oni koji su radili gore na onom tornju, na HTV-u. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Stjepan Milinković ima repliku. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa kolega Đurović, slušajući vašu raspravu zapelo mi je za uho ono gotovo nostalgično prisjećanje onih dana kada ste u mladosti tamo boravili i sigurno čovjek u toj dobi to na poseban način doživljava sigurno da sadašnji trenutak kad vidi ta opustjela sela i taj kraj sigurno izaziva posebne emocije. I ja želim to povezati isto tako sa onim ostalim dijelom Lijepe naše. I vi prolazite i ja vidim nažalost svakodnevno i svakim danom sve veće propadanje tog hrvatskog sela, gotovo je uništeno mogu jasno reći, nema onoga života koje je tipično za selo, da ne govorim o onim domaćim životinjama na koje smo navikli. Puno puta sam o tome govorio i vi naravno u ovom Visokom domu i to je silno zabrinjavajuće i I sad ako se netko od nas ajmo reći koji u toj lokalnoj samoupravi nastoji unaprijediti kvalitetu življenja na tom području, pomoći tim ljudima prije svega da se očuva da mogu živjet, da naša djeca isto idu u dječji vrtić, da mogu normalno dolaziti i prometovati. To se nekako smatra nekim čudnim postupkom, ja to uopće ne mogu razumjeti. Pa ako nema živog sela, ako nema života u tom selu nema života uopće. Pa molim vas lijepo, to je opustjelo, tu neka ni onog ravnomjernog razvoja o kome se puno govori. Nema uopće one kvalitete življenja koja može biti naravno u jednom suživotu i gradova i sela. To je onaj život koji želimo i koji žele svi ljudi, naravno i mi koji živimo u tim ruralnim područjima. Hvala lijepo. Da, u prilog vašoj tezi mogu još samo spomenuti da su ti ljudi toliko rekao bi ekološki osviješteni da su vam čak u Šestanovcu proveli referendum i zabranili sami sebi kamenolome. Dakle toliko se brinu o prirodi da nisu htjeli otvarati ni radna mjesta iz kamenoloma dok se gradila autocesta. Na neki način to je naše rekao bih i prokletstvo u nekim, dakle ni tamo gdje možemo nešto stvoriti, neka radna mjesta i to sami sebi ponekad zatvaramo vrata i u mnogim stvarima ja tako prepoznajem da se ponašamo, htjeli bi biti veći Švicarci od Švicaraca, Japanci od Japanaca, Nizozemci od Nizozemaca, umjesto samo da budemo svoji i pokušavamo tražiti nekakav svoj hrvatski održivi put u budućnost i za Hrvatsku državu i za hrvatski narod.

On jest surov kraj, ali kraj koji ima svoju dušu i on je recimo za mene oaza mira. Ja dolazim iz tog kraja, tu živim, znam kroz što sve prolaze ti ljudi, na koji način, ali uvjeren sam i da će taj dio Hrvatske zapravo bez obzira na jednu demografsku opustjelost zatvorenoj školi ići k svome razvoju tom kraju. I taj kraj treba biti zapravo i interes Hrvatske države pogotovo što je taj kraj dijelom i uz granicu Republike Hrvatske, pa to je i od značaja Hrvatskoj i uz prave, prave, pametne projekte, održive projekte i taj kraj se može revitalizirati. Ja znam da će to ići teško, ali sam optimist i uvjeren sam da će se to dogoditi. Zato i ljudi, građani s toga područja zapravo žele državu ne kao maćehu već kao majku koja će ih zapravo suportirati u svim onim projektima za koji se oni natječu u Republici Hrvatskoj pod istim onim uvjetima kojima je to omogućeno i onima koji su u urbanijim sredinama bez ikakve bez ikakve prednosti pred njima. Na žalost oni na to čekaju već četiri godine i šteta je što mnogi od tih projekata zapravo nisu prošli, nisu zaživjeli što bi sigurno i siguran sam pomoglo tome kraju. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Dražen Đurović. i u tim svim mjestima i selima ako hoćete. Nema baš niti jednog pokazatelja koji bi govorio da se išta dobro pozitivno u bilo kojem pogledu na tom prostoru Zabiokovlja događa. i duboko sam uvjeren da ovaj prostorni plan na kraju koji još dodatno limitira i otežava čak i gradnju na sve širem obuhvatu parka prirode, umjesto da se traži načina da se stimulira mogućnost doseljavanja, mogućnost gradnje, mogućnost življenja oni još represivno nastupaju na prošireni opseg parka prirode kao da je tamo nekakva navala za gradnju ne znam čega. Tako da iskreno nemam uopće previše nekakvih simpatija. A ove bajke o žičarama, mislim to. Grad Zagreb ne može sagraditi desetljećima žičaru, grad Zagreb koji ima 800 milijuna eura godišnjeg proračuna, a gradit će se žičara od Makarske do Sv. Jure, pa od Sv. Jure do Zagvozda. Najbolje još od Zagvozda do Splita pa će se svi prevažat žičarama u krug. Mislim da toga neće bit tako skoro. Hvala lijepa. Iscrpili smo listu replika i odgovora na repliku. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub Socijaldemokratske partije Hrvatske i poštovani zastupnik Damir Rilje. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa evo i ja ću se malo osvrnuti na ovaj prijedlog odluke o donošenju plana. Dakle, ali moramo poći prije svega od onog da bi se morali ponašati inače u životu i ja vjerujem da smo svi više-manje toga svjesni, da nitko ne može kad su nacionalna prirodna bogatstva u pitanju pa tako i Park prirode Biokovo i svi drugi nacionalni parkovi ne bi se trebali ponašati po onoj bog nam je dao, a vrag nam ne da. I to kad je ulaganje u park ali i očuvanje parka, kako ga ulaganje ne bi pretvorilo zapravo u nešto što ne bi trebao biti. Dakle, Park prirode Biokovo jedan je od 11 parkova prirode u Republici Hrvatskoj i evo da se ponovim kao i svi prethodnici obuhvaća istoimeni planinski masiv Biokovo. Parkom prirode proglašen je '81. godine, 1981. s površinom 195,5 km2. Park se administrativno nalazi u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Obuhvaćaju ga općine rekli smo već Brela, Baška Voda, Tučepi, Podgora, Zagvozd, Zadvarje, Šestanovac, te gradovi Vrgorac i Makarska. Najviši park Sveti Jure s 1762 m nadmorske visine, ujedno je i najviši vrh planine Biokovo te treći najveći vrh u Hrvatskoj. U sastavu parka nalazi se Botanički vrt Kotišina koji je utemeljio doktor fra Jure Radić, te zidine Velikog Kaštela. Da, on je iskočio. Biokovo se ističe izraženim krškim reljefom. Na tom se području nalazi veliki broj špilja, jama, te ponikava, škrapa i kamenica. Neka od glavnih obilježja Parka prirode Biokovo su jama Amfora od 780 m dubine, te najdublja jama na Biokovu jama Mokre noge -842, dakle dubine 842 m i mnoge endemične biljke životinjske vrste, te značajna paleontološka nalazišta. Uz prekrasne krajobraze i vidikovce u parku se nalaze i geomorfološki rezervati i posebni rezervati šumske vegetacijske bukve i jele, te autohtone šume crnog dalmatinskog bora. Za zaštitu i održavanje parka 1998. godine osnovana je javna ustanova Park prirode Biokovo i godišnje planinu posjeti približno oko 50000 turista. Pred nama se nalazi, dakle danas evo prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode Biokovo kojim se predlaže donošenje dokumenta prostornog uređenja državne razine, prostornog Plana parka prirode Biokovo. Plan donosi Hrvatski sabor. Nositelj izrade Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, koordinator izrade Hrvatski zavod za prostorni razvoj, stručni izrađivač je javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije. Plan obuhvaća područje parka koje prema aktu o proglašenju iznosi 19550 ha …/Govornik se ne razumije./… digitalnom snimkom i tumačenjem granica površine iznosi 19330 ha. Teritorijalno se sveobuhvat parka proteže na kao što sam već rekao na području 7 općina i 2 grada. Najveća površina parka od 30,7% u obuhvatu je općine Zagvozd. Kako sam već naveo zbog svojih karakteristika i posebnosti Biokovo je zaštićeno u kategoriji parka prirode '81. godine. Zakonom je proglašen parkom prirode. Uloga parka naglašava se planom kroz zaštitu i očuvanje njegovih temeljnih obilježja i prirodnih vrijednosti o kojima sam maločas nešto govorio, očuvanje tradicionalnog načina poljoprivrede i korištenja, očuvanje tradicionalne tipologije i zaustavljanje depopulacijskog trenda uz poboljšanje uvjeta života. Razgraničenje prostora parka izvršeno je podjelom na područje za razvoj i uređenje prostora naselja te područje za razvoj i uređenje prostora izvan naselja. Prema zonama zaštite prirode kako je ovdje već rečeno prostor se dijeli na zonu strogu zaštite koja obuhvaća 18,11% površine parka, zonu usmjerene zaštite koja obuhvaća … površine parka i zonu korištenja koja obuhvaća 3,03% površine parka. Unutar parka moguće je obavljanje i gospodarskih aktivnosti, dakle poljoprivreda prvenstveno, tradicionalno stočarstvo, ratarstvo, povrtlarstvo, vinogradarstvo, trgovina, obrtništvo, turizam seoski i eko, sportski i tradicijski lov, rekreacija dakle planinarenje, alpinizam, biciklizam, slobodno penjanje, letenje i druge vrste obrtničkih i proizvodnih djelatnosti koje se mogu uklopiti i koje su prirođene parku prirode. Važno je napomenuti kako je riječ o odluci radi čijeg su ne donošenja Prostornog plana Parka prirode Biokovo već godinama na čekanju bili brojni razvojni projekti. A važno je napomenuti da je izrada plana započeta još davne 1996. godine. Usvajanjem Prostornog plana Parka prirode Biokovo također se stvaraju preduvjeti za realizaciju jednog od najvećih infrastrukturnih projekata grada Makarske. Izgradnja zapravo grada Makarske, teško to grad Makarska može podnijeti, mogli bi prije reći investicija grada Makarske ali zapravo RH, izgradnja žičare Makarska-Biokovo naravno pretpostavljam da bi unutar takve jedne investicije bile uključeni i strukturni fondovi. Mislim da nije potrebno posebno naglašavati važnost tog projekta, ne samo za makarski nego i hrvatski turizam. Planirana izgradnja dvokabinske žičare Makarska-Vošac, žičara bi imala dužinu trase oko 2700 metara i visinsku razliku od 1200 metara i naravno planirani kapacitet se predviđa za prijevoz oko 150 tisuća posjetitelja godišnje. No, naravno njih treba dovesti gore. Da bi ih doveli moramo revitalizirati i moralo bi se revitalizirati područje cijelog parka prirode a za to je naravno potrebno da se donese i temeljni dokument da bi se to moglo raditi. Usvajanje plana preduvjet je za daljnje korake, raspisivanje natječaja za izradu studije utjecaja na okoliš, izradu idejnog projekta čime se ostvaruju pretpostavke za dobivanje lokacijskih dozvola. Usvajanje plana je osnova temeljem koje se može zatražiti da se žičara Makarska-Biokovo proglasi projektom od strateške važnosti za RH, a što je preduvjet za buduće ishođenje potrebne dokumentacije. No, nije žičara jedini investicijski potencijal ovog prirodnog dragulja parka prirode. Kao što moj prethodnik reče važna su i odgovarajuća radna mjesta koja su moguća na tom području. Svakako da će se stvoriti uvjeti za obnavljanje derutnih i oštećenih sadržaja kako bi se isti doveli u funkciju, dakle ceste, šumski putevi, vidikovci, planinarski domovi i slično. Naravno da je važno očuvati prirodu i temelj postojanja Parka prirode Biokovo što znači da svi zahvati ne mogu poremetiti njegovu ravnotežu i njegovu bit. Održana je javna rasprava kao što smo mogli vidjeti i pročitati iz priloženog materijala i javno izlaganje održano u sklopu javne rasprave o prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Biokovo kad se provodila 2. ožujka 2015. do 31. ožujka 2015. Javna izlaganja održali su predstavnici Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, koordinator izrade plana u ime nositelja izrade Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, javne ustanove Parka prirode Biokovo i Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije. U tijeku javne rasprave o prijedlogu plana zaprimljena su 64 podneska u kojima je evidentirano 220 mišljenja kako reče ministrica od čega su neke prihvaćene, njih 72, 57 djelomično i 92 primjedbe nisu. Važno je napomenuti da postoje primjedbe na prijedlog Odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode Biokovo koji su dostavili evo odgovarajuće jedinice lokalne samouprave ova grupa … čini mi se da se zove i njezine članice kao izrađivači stručnih podloga iz 2001. godine. Navedene jedinice lokalne samouprave navode da su u predloženom prostornom planu proizvoljno tumačene izmijenjene granice Parka prirode Biokovo na područjima Baška Voda, Brela, Tučepi i Zagvozd, a da nove granice parka prirode značajno odstupaju od granica definiranih dokumentima dokumentima prostornog uređenja županijske i lokalnih razina. Postoji tvrdnja da su biološke i geološke vrijednosti temeljem stručne podloge zaštite prirode dobro prepoznate i zaštićene, ali da s obzirom na raspoložive kapacitete javne ustanove Parka prirode Biokovo ostaje sporna efikasna provedba prostornog plana. To se naročito odnosi na definirane preduvjete za realizaciju investicija i izrade dodatnih stručnih podloga za prometni sustav i sanacije. Ipak činjenica je da pored navedenih osporavanja donošenje ovog plana kao nadležnog ostalim planovima nižeg ranga predstavlja zamašnjak razvoja prirode Biokovo jer isti konačno omogućava daljnje aktivnosti razvoja investicija za cijelo područje obuhvata, ali posredno i za područje kojemu gravitira. Bez plana to jednostavno nije moguće. Omogućava također apliciranje u svim tim investicijama na strukturne fondove. Predloženim odredbama za provođenje plana Parka prirode Biokovo detaljno su predviđeni ciljevi uređivanja prostora, organizacija i razgraničenje prostora parka prema namjeni, razmještaj funkcija od važnosti za upravljanje područjem parka, postupanjem sa sustavom javne i ostale infrastrukture, postupanjem sa kulturnim i prirodnim vrijednostima na području parka, poduzimanjem mjera za zaštitu prirode i okoliša, kulturnih dobara i drugih vrijednosti područja parka. Određuju se uvjeti gradnje na području parka, na područjima naselja kao i izvornim područjima izvan područja naselja u gabaritima koji su zatečeni i koji se nalaze u parku. Određuju se mjere provedbe plana, određuju se mjere za sprečavanje nepovoljnih utjecaja na prirodu i okoliš te mjere za zaštitu od elementarnih nepogoda. Važno je napomenuti na kraju da se predloženim odredbama za provođenje Prostornog plana Parka prirode Biokovo osiguravaju uvjeti za zaštitu i ravnomjeran razvoj područja obuhvata parka. Time se može osigurati i time bi se trebalo osigurati njegova namjena i mogu omogućiti efikasnost razvoja parka ali i šireg područja u sklopu jedinica lokalne samouprave i cijele županije te se omogućiti jednostavnija realizacija investicijskih projekata, razvoj gospodarstva osobito poduzetništva i turizma, a nadam se i u sklopu mogućeg sitnog gospodarstva poput malog stočarstva i odgovarajuće, ratarstva. O turizmu neću niti govorit. Povećanje radnih mjesta, dakle jednostavnija realizacija investicijskih projekata, razvoj gospodarstva osobito poduzetništva i turizma. To bi trebalo pridonijeti razvoju pripadajućih gradova i općina ali i RH u cjelini osobito na tom području zapravo je logična potpora prostornom planu koji omogućuje stavljanje u funkciju uz istodobno očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti kojima obiluje Park prirode Biokovo. I na kraju klub SDP-a podržava donošenje ove odluke. Hvala. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prijavio se poštovani Branko Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo ministrice, gospođo ravnateljice.

rekao nekoliko svojih, iznio nekoliko svojih misli. Činjenica da je nužno i dobro donijeti prostorni plan kako bi se zaštitila prirodna i kulturna bogatstva i dobra na prostoru koji je zaštićen s jedne strane, s druge strane da se omogući gospodarski razvoj tog istog prostora. Koliko sam u pripremi, ne samo današnje rasprave, nego već i na odboru utvrdio primjedbe koje idu prema prostornom planu nisu toliko usmjerene niti na izrađivača plana dakle niti na Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije niti na Hrvatski za prostorni razvoj koji je bio koordinator izrađivača plana nego temeljne primjedbe koje su u ovom postupku navedene po meni i opravdane, bile su prema stručnoj podlozi zaštite prirode koja je izrađena bez dovoljnog sudjelovanja zainteresirane javnosti u provom redu jedinica lokalne samouprave. Stoga i ne čudi, a za mene je to alarmantno da od 9 jedinica lokalne samouprave na kojima, preko čijeg se prostora proteže park prirode njih 6 se protive donošenju ovakvog prostornog plana. Tih 6 jedinica lokalne samouprave čine 70% obuhvata ovog prostornog plana pa su time njihove primjedbe još i veće. temeljna primjedba kao što sam rekao odnosi se na samu stručnu podlogu. S jedne strane na utvrđivanje, na granice koje su definirane stručnom podlogom a s druge strane i od doktora znanosti koji je gospođa Holy u svom izlaganju navela koje su u pravo i na Odboru za zaštitu okoliša i prirode dostavile sve primjedbe kojima se praktično i ograđuju od stručne podloge koja je bila podloga za izradu Prostornog plana Parka prirode Biokovo. S druge strane, držim da je prije u postupku prethodne rasprave koje je temeljena i na stručnoj podlozi zaštite prirode već tada, dakle 2013.godine bolje bolje rečeno ta je prethodna rasprava provedena u vrijeme kad nisu bila konstituirana općinska i gradska vijeća jer je to bilo u vrijeme lokalnih izbora 2013.godine pa je onda samim time i ta stručna rasprava na određen način bila zakinuta, koja se odvijala u okviru prethodne rasprave. U tom trenutku kada su jedinice lokalne samouprave iskazale svoje neslaganje sa granicama obuhvata prostornog plana trebalo je zastati zastati i definirati zajedno sa županijom Splitsko-dalmatinskom, zajedno sa Zavodom za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, zajedno sa ministarstvom i sa jedinicama lokale samouprave i učiniti ne dvojbenim granice parka parka prirode koje je ovaj plan obuhvatio. Tim više je to trebalo napraviti zbog toga što su njihove primjedbe koje su u tom postupku iznesene, a odnosile su se na granice temeljili su se na prostornim planovima tih istih jedinica lokalne samouprave koje je pa i Županijski zavod za prostorno uređenje svakako trebao potvrditi u postupku donošenje prostornih planova tih jedinica lokalne samouprave kako općina tako i dva grada Makarske i Vrgorca. Ako su njihovi prostorni planovi doneseni i u njima je evidentirana granica samoga parka koja se ne slaže sa ovom granicom jasno da je to bio dovoljan signal već tada 2013. godine u prethodnoj raspravi da se to pitanje riješi na zadovoljstvo jednih i drugih. i ovaj plan važan za očuvanje prirode on je isto tako važan i za gospodarski razvoj ovog prostora na kojega se danas mnogi govornici upravo pozivaju kada tvrde da se taj sami plan treba donijeti jer je on pretpostavka razvoju ovog rekao bih djela djela Hrvatske koji jasno nije u dovoljnoj mjeri razvijen kao što je … ili jedinice od Zagvozda … Grada Vrgorca, Šestanovca itd. itd. Prema tome, doista ako nam je to bilo i važno a važno je da se omogući kroz donošenje prostornog plana gospodarski razvoj tih jedinica lokalne samouprave onda nam je valjda isto tako dovoljno važno da saslušamo njihove primjedbe upravo tih jedinica lokalne samouprave čiji razvoj mi ovdje u Hrvatskom saboru zazivamo da njihove zahtjeve, njihove primjedbe, njihove prijedloge i uvažimo u tijeku donošenje prostornog plana. Naime, nije točno, to sam negdje već čuo čini mi se tijekom rasprave, da su zakasnili sa svojim primjedbama i i ja ovdje imam primjedbe jedinica lokalne samouprave i neke od njih su čak i u prethodnoj raspravi iznijeli svoje prijedloge, neke jedinice lokalne samouprave su tijekom rasprave koja je provedena ove godine, prema tome dobili su i odgovore na kraju krajeva na te svoje primjedbe pa prema tome ne bi dobili odgovore da nisu te svoje opravdane primjedbe i naveli. da zaključim u dijelu koji se odnosi na granice, kada se usporede prostorno planski dokumenti koji su temeljni dokumenti za razvoj jedinice lokalne samouprave čak i važniji dokumenti nego ovaj prostorni plan jer obuhvaćaju i onaj dio jedinice lokalne samouprave koji nije u okviru parka prirode i kada se usporedi granice koje proizlaze iz ovog prostorno planskog dokumenta onda utvrđujemo njihovo neslaganje, a s kojim se u prvom redu ne slažu te iste jedinice lokalne samouprave. Prema tome, to je bilo vrlo važno što je trebalo riješiti da onda ovdje u Saboru aklamacijom jasno usvojimo ovaj prostorni plan kao što su usvojeni brojni prostorni planovi područja posebnih obilježja u posljednje 3,5, u posljednje 3,5, 4 godine ove Vlade kada smo mi ovdje u klubu HDZ-a apsolutno lišeni što nema niti potrebe bilo kakve stranačkih razloga ili politikantstva uvijek podržavali donošenje prostornih planova područja posebnih obilježja odnosno parkova prirode ili nacionalnih parkova. S druge strane ovo je bila jedna primjedba koja je važna, a odnosi se na granice, ali s druge strane ono što je također bitno, bitno je da su izrađivači stručne podloge i to dr.sc. i to dr.sc. Marija Edita Šolić i dr.sc. Nikola Tvrtković su se u svom dopisu koji su dostavili svim odborima, predsjedniku Sabora, ministarstvima itd. ogradili od ovakvog plana jer oni koji su sudjelovali u izradi stručne podloge njihove primjedbe nisu uvažene i stoga se oni u potpunosti ograđuju od posljednje verzije ovog dokumenta odnosno od ovakvog prostornog plana Parka prirode Biokova u cjelini. Dakle dvije vrlo važne stvari koje su definirale temeljni dokumenat na temelju kojeg se izrađuje prostorni plan, a to je stručna podloga zaštite prirode trpi brojne dubioze i koje se odnose na granice, a koje se odnose i na i na sami sustav zaštite tog parka prirode. Pa stoga ja osobno predlažem mislim da je to dobar prijedlog kluba HDZ-a da se zastane sa da se zastane sa donošenjem prostorno plana, da se provede javna rasprava koja nije provedena za stručnu podlogu zaštite prirode, da se da se izvrši vještačenje, da se na bilo koji način provjeri, prekontrolira granica ovog prostornog plana u usporedbi s granicama i prostornim planova jedinice lokalne samouprave to učini nespornim, i tek onda jasno rasprave sve ove primjedbe koje su se odnosile na stručnu podlogu zaštite prirode i tek onda jasno izradi prostorni plan koji je u tom smislu čini mi se što se prostorno planerskog dijela tiče izrađen dobro, dobro, sjajno i ja u tom smislu podržavam i ovo što je napravio i Županijski zavod za prostorno uređenje zajedno u koordinaciji sa Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj. Hvala. Imamo dvije replike. Prvo poštovani Ante Babić. kod ove odluke vezane za prostornog plana Parka prirode Biokovo, to su granice parka i stručna podloga koju je radio Državni zavod za zaštitu prirode i to nažalost cijeli dan sluša poštovana ministrica Mrak Taritaš koja za ovo uopćenije kriva i sami izrađivači prostornog prava. Mi nemamo niti jedinice lokalne samouprave imaju primjedbe na same izrađivače i na sugestije poštovane ministrice već imaju upravo primjedbe na ova dva segmenta. A za njih su zaduženi Ministarstvo zaštite prirode i okoliša i ministar Mihael Zmajlović i Državni zavod za zaštitu prirode odnosno Matija Franković koji ako pogledate ovdje … centru originale ovog prostornog plana vidjet ćete da nema osoba koje su navedene za izmjenu granica parka prirode. Dakle mi možemo sumnjati i imamo pravo sumnjati u njihovu stručnost. Činjenica je da Državni zavod za zaštitu prirode dva odnosno tri puta mijenjao granice parka prirode, to je činjenica, to su neoborive činjenice, a on to nikako po zakonu nije smio jer granice parka prirode jedino može mijenjati Hrvatski sabor. Odgovor na repliku Branko Bačić.

ne znam zbog čega niste uvažili kroz donošenje prostornog plana dvije važne primjedbe na koje se i jedinice lokalne samouprave referiraju, a to je dio koji se odnosi na granice koje u današnje vrijeme s tehnologijom kojom posjedujemo, usporedbom sa zakonom iz '81.godine, usporedbom sa prostorno planskim dokumentima svih jedinica lokalne samouprave nije teško identificirati i vratiti natrag i s jedne strane uvažiti stavove jedinice lokalne samouprave. Čini mi se da je to bolje uvažiti sada nego ih onako lakonski proći preko toga i reći da prostorni plan se može mijenjati, može se mijenjati granice u nekoj drugoj proceduri, a vi jako dobro znate da nije to jednostavna procedura nego da tu proceduru koju smo imali namjeru ili ako želimo izići u susret mijenjati nakon što se plan donese, bile bolje da smo to odmah to napravili u početku sada i da se kao prethodno pitanje riješi dubioza oko granica. Slažem se kolega Babić s vama dakle da je ovdje temeljna primjedba upućena Državnom zavodu za zaštitu prirode, odnosno Ministarstvu zaštite okoliša. Uostalom vi ste, vi ste kao saborski zastupnik 2013. godine čini mi se u siječnju uputili zastupničko pitanje ministru Zmajloviću, upozoravate ga na ovaj problem, tražite da se definiraju granice, da se to riješi kao prethodno pitanje. Vama je tada odgovoreno kako vam je odgovoreno ali očito da nije bilo dovoljno sluha da se uvaže, u ministarstvu da se uvaže …/Govornik se ne razumije./… jedinica lokalne samouprave. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Bačić vi ste u vašoj raspravi dosta govorili o jedinicama lokalne samouprave i naravno i važnosti lokalne samouprave pa to, to je, mislim da je to izuzetno i važno naglasiti a to je i u skladu sa Poveljom Europske Ali posebno je sigurno važan razvoj te lokalne samouprave. E ali sada kada dolazimo do toga pitanja onda tu ako krenemo u toj realizaciji tu odmah dolazimo do toga da se nama vežu ruke. Pa da li je potrebno spominjati one izmjene zakona glede poreza na dohodak koliko su umanjena sredstva. Mi u županiji iz koje ja dolazim mi imamo primjedbu naravno na onu eksploataciju ugljikovodika i one naknade, one famozne rente koja nam je prepolovljena, više nego prepolovljena i sigurno da nas to ometa ometa u svakodnevnom funkcioniranju. Ali ima još jedan problem koji je tu važno naglasiti a to je prometna infrastruktura. Pa recimo jasno da je ŽUC-evima su sredstva prepolovljena. Više nego prepolovljena, na trećinu. Pa kako će sada netko u razvoj ulagati i doći ako mu je infrastruktura prometna, ugrožava se sigurnost prometovanja, normalnog života na tom terenu. A da ne govorimo o poljoprivredi u kojoj sam grlo istrošio ovdje u ovom Visokom domu. Pa gdje će se bolja poljoprivreda nego na selima i u tim područjima razvijati a selo je jednostavno uništeno, znamo zašto i kako. Evo, to su stvari koje treba danas reći vrlo jasno i glasno. Odgovor na repliku Branko Bačić. poslova koji su bili u nadležnosti jedinice lokalne samouprave pa i u dijelu koji se odnosi na prostorno uređenje i gradnju. O tome smo govorili kada smo donosili Zakon o prostornom uređenju i gradnji. Ne samo da je izvršena snažna centralizacija poslova, nego izvršena je centralizacija prihoda, to ste i vi sami rekli. Krajem prošle godine smo u velikoj mjeri osiromašili jedinice lokalne samouprave na način da Izmjenu zakona o porezu na dohodak i Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave velika sredstva, preko gotovo 2 milijarde kuna je uzeto jedinicama lokalne samouprave i na taj način je praktično Vlada rasteretila građane na određeni način poreza na dohodak na uštrb jedinica lokalne samouprave. Kada ste već spomenuli ugljikovodike u dijelu koji se odnosi na smanjenje rente a što je vrlo važno za jedinicu lokalne samouprave iz koje vi dolazite. Ja bih vas podsjetio da smo mi ovdje u Saboru govorili koliko je tek bilo nepoštivanje stavova jedinica lokalne i područne samouprave kada se govorilo o ugljikovodicima samo na drugom dijelu Hrvatske i to u prvom redu na istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u Jadranu. Kada su se raspisali natječaji za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na prostoru koji čini sastavni dio jedinica lokalne samouprave iako to nije bilo evidentirano niti u njihovim prostornim planovima niti u prostornim planovima županija u Republici Hrvatskoj. Već protivno prostornim planovima jedinice lokalne samouprave i područne samouprave raspisivali natječaj na njihovom prostoru o čemu smo napravili interpelaciju ovdje u Hrvatskome saboru. Pojedinačna rasprava poštovani Goran Beus-Richembergh. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo ministrice, kolegice i kolege. god prati ovu raspravu zapravo može shvatiti koliko je ona i neposredno i posredno važna kada se govori o budućnosti i pravcima razvoja Hrvatske kao takve. Hrvatska, jedna od rijetkih zemalja koja ima iznimno velike površine pod neposrednom zaštitom neovisno o tome da li se radilo o parkovima prirode, nacionalnim parkovima ili drugim oblicima zaštite zaštite krajobraza. To nije i nikada ne smije biti niti postati teret ili prokletstvo. Upravo suprotno, živjeli smo i živjeti ćemo stoljećima u suglasju i u korespondenciji, u suživotu sa takvim uvjetima i smatramo ih i moramo ih smatrati i ne smijemo to narušiti kao vlastiti blagoslov. Kada govorimo o području kojega obuhvaća Park prirode Biokovo, onda ne smijemo zanemariti da je on sastavni dio jedne prirodne cjeline koja se proteže od Cetine do Neretve. I da je kada promatrate taj prostor zapravo to područje koje zauzima središnji i najveći prostor toga teritorija. Ako govorimo o tome gdje ljudi žive, kako žive, čime se bave, od čega žive i koja im je mogućnost Park prirode Biokovo, nažalost jedna je velika bijela mrlja u kojoj se ne događa mnogo života. Stjecaj okolnosti htio je da se radi o jednom iznimno zanimljivom području u prirodnom smislu i ono što se danas događa u demografskom smislu možda je najgore u usporedbi sa posljednjih 250 godina. Mislim da demografska slika toga područja osobito Zabiokovlja nikada nije bila gora još od Požarevačkoga mira 1718. kada su utvrđene granice koje i danas važe i danas se odnose na razgraničenje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ratovi koji su prošli tim područjem, osobito Drugi svjetski rat, ostavili su pustoš. Na tom području Makarske rivijere ili Makarskoga primorja i Zabiokovlja svaka druga kuća bila je zavijena u crno. No nije to prva pošast 20. stoljeća, prva je bila ona koja je potjerala mnoge ljude u Australiju, Novi Zeland, Ameriku, od filoksere do neimaštine, pa sve do belgijskih rudnika itd. Međutim, taj se kraj od razaranja u Drugom svjetskom ratu nikada nije oporavio. I dan danas kao … prsti stoje zidine kuća u kojima se živjelo, koje su spaljene i koje nikada nisu obnovljene. To područje između ostaloga krasi još jedna negativna karakteristika, a to je da nije katastarski i gruntovno sređeno još rekao bih od vremena Austrougarske. Sve generacije koje su se rađale i umirale od početka 20. stoljeća pa do danas usmenom predajom su preuzimale posjede, u mnogim slučajevima bez ikakvoga upisa ni u katastre ni u zemljišne knjige. Tome je naravno pogodovala i depopulizacija. Industrijalizacija koja je '60.-ih i '70.-ih godina odvela mnoge ljude u veće gradove, u ovom konkretnom slučaju osobito u Split, Makarsku, Zagreb, Ploče, ostavila je bolan trag. Nekada i ja se kao kolega Đurović sjećam toga vremena jer sam i ja provodio dio svoga ljeta u tome kraju. To je bio kraj u kojemu je još uvijek živjelo zamjetno mnogo ljudi, u kojemu su škole postojale ne samo kao područne nego i kao središnje, pune djece. Danas nema gotovo nijedne. I kad gledate zadružne i društvene domove, školske zgrade, sve to zjapi prazno i poluurušeno, života nema. A onda stjecajem okolnosti '60.-ih godina događa se razvoj u primorskome dijelu, u onome dijelu kojega smo kasnije nazvali kolokvijalno pa i marketinški makarskom rivijerom gdje su najbolje prošli oni koji su imali naravno zemljište uz more, iako ono dotada nije bilo osobito cijenjeno. I dogodio se jedan razvojni bum koji se zapravo stisnuo u stotinu metara od linije mora. Mnoga sela, danas ih prepoznajemo kao tzv. gornja, Gornji Tučepi, Gornja Brela, brojni zaseoci potpuno su opustjeli. Ljudi su se spustili u nekadašnje male luke, a ti zaseoci zarasli su u drač. To se jednako događalo i s druge strane Biokova. Uvjeti pod kojima su mogli ljudi živjeti bili su toliko teški, a kasnije i otežani definiranjem granica parka prirode da su se i oni spuštali i odlazili daleko. Najgore što se može dogoditi je da park prirode kao zaštićena cjelina uopće ne korespondira s potrebama života kraja u kojemu se nalazi i veliki je izazov i ogromna zadaća ali i umjetnost, harmonizirati ova tri stupa koncepta održivog razvoja: ekološki, gospodarski i socijalni. I valja tu biti fer, ovaj prostorni plan nastoji donijeti ravnotežu. On neće vratiti ljude tako lako i neće u velikim brojkama, ali omogućit će onima koji imaju želju na svojoj djedovini obnoviti staru kamenu kuću, oko nje urediti okućnicu, nastaviti se baviti nečim što je autohtono i što je posve originalno i kvalitetno, a sjećamo se vremena kad je tamo bilo razvijeno i ovčarstvo i kozarstvo i govedarstvo i pčelarstvo, proizvodnja meda, vina, rakija, smokava, svega. Da ne govorim o južnome dijelu gdje su mnogi maslinici zarasli u draču i postali šume i nažalost tek požari nam otkrivaju lazine, doce i serpentine gdje su se nekad nalazili. Dakle 3% područja koje ovdje spominjemo od 19 000 hektara jest područje na kojemu je omogućena gradnja, ali na koji način? Revitalizacijom onog što je već bilo nekad davno sagrađeno ili unošenjem nekih novih, ali u prostornom smislu minornih infrastrukturnih objekata koji bi trebali biti mamac da se obnovi dio života. I s druge strane, zaštita okoliša, zaštita biljnih i životinjskih vrsta ima dodatni smisao ako je ona prezentirana, ako o njoj učimo, ako postoje oni elementi infrastrukture koji će gore dovesti i dijete i odrasloga i pokazati čemu je to svoj život posvetio fra Jure Radić. Zato logiku, zaustavimo ovaj postupak, vratimo ga na nulu, vratimo ga na početak, ponovimo javne rasprave, nije dobar. Jer ako i kolege iz HDZ-a priznaju da on donosi čitav niz novih rješenja kojima će se riješiti čitav niz otvorenih pitanja jer nisu bila riješena desetljećima i stvarale su samo zapravo kočnicu i životu. Dakle ako se to događa onda je to ogroman korak naprijed. Nova administracija ili osvježena administracija, neovisno o tome tko će biti na vlasti, može kasnije korak-dva ili tri napraviti da se neke stvari koje su ostale sporne i definiraju i promijene. Ako su granice sporne, samo granice, ministrica je objasnila da one u ovom konkretnom slučaju ne znače mnogo jer se zapravo režim u onom dijelu gdje se zadire u naselja podiže na višu razinu nego što je sada definiran postojećim prostornim planovima tih jedinica lokalne samouprave. Tu ću završiti jer mi ističe i vrijeme, ali pozivam kolegice i kolege, učinimo taj napor. Donesimo ovaj prostorni plan. On je iznimno važan za 9 općina, gradova toga područja, za cijelu zonu od Cetine do Neretve, za sve one ljudi koji tamo žive i koji su od tamo porijeklom, jer hvala Bogu sad bilježimo da i neki ljudi možda stariji, a među njima i mlađi žele otići u taj kraj, žele revitalizirati svoju djedovinu i žele ponovno iz drače oteti svoje kuće u kojima su rođeni ili u kojima su rasli. **Stazić, Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Beus-Richembergh jasan mi je taj socijalni aspekt o kojem vi govorite i lijepo ste govorili o tom dijelu. Očito poznajete dobro naše Zabiokovlje. Ali ste onda rekli definiranjem granica tada i '83. godine veliki dio iz gornjih sela se spuštao na more ukoliko se ne varam, a to se i sada čini. Znači, odstupanje granice sa prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije u ovom slučaju je 30%. A uvidom u Nacrt prijedloga odluke o donošenju prostornog plana Parka prirode Biokovo kojeg je Vlada usvojila na sjednici 23. srpnja ove godine zapravo je evidentno odstupanje recimo na području općine koju ste vi spomenuli, općine Tučepi u gotovo za više od kvadratnih u korist parka, a to se obrazlagalo zapravo jednom digitalnom snimkom i tumačenjem akta o proglašenju što zapravo nije točno. Šteta je recimo i o onome kad ste govorili o zaštićenim vrstama bilo biljnim ili životinjskim što što ovaj Prijedlog prostornog plana Parka prirode Biokovo recimo iz Gornjih Brela nije udovoljio prijedlozima općine Brela da se ono što je već postojeće stanje, a to je ulaz u Park prirode Biokovo iz Gornjih Brela zapravo briše i ne postoji više. Hvala. kad već problematizirate pitanje ulaza u park prirode čudo jedno kako se nitko živ nije bunio niti protivio činjenici da do sada Zabiokovlje nije imalo uopće ulaza. Jedan koji je bio potpuno nefunkcionalan jer nije bio blizak najvažnijim prometnicama. Naravno da nema čarobnog štapića. Ni tunel kroz Turiju, ni tunel kroz Biokovo, ni izgradnja autoceste A1 nisu bitno vratili život u taj kraj, ali su otvorili nadu i u nekoliko slučajeva pokazali da se može. I taj proces nije jednostavan, on neće trajati pet godina, on će trajati desetljećima. Ali danas se u taj kraj može doći tako jednostavno, tako brzo. Jednog dana kada bude građen tunel prema Drveniku to će biti zona u kojoj će biti zapravo na neki način i privilegija imati nekretninu, odnosno stanovati, definitivno. Možda mi to nećemo doživjeti, ali oni koji dolaze iza nas sigurno hoće i pitat će nas jesmo li nastavili logiku generacija koje su zaboravile taj kraj i kojima depopulacija i zapuštanje Zabiokovlja nije značila ništa jer su se pokondirili, pa im je lakše bilo živjeti u velikim gradovima, a za djedovinu ih nije bilo briga. Ili smo zapravo okrenuli novi list i okrenuli paradigmu i rekli nećemo sjeći korijene ljudima, omogućit ćemo im da žive tamo odakle su i nikli. Jer toga se barem ja govorim u ime ili barem mogu reći da govorim ono što su osjećaji Vrgočana, Vrgočani nikada nisu stidjeli. Hvala. Završne minute ove rasprave pripadaju ministrici graditeljstva i prostornog uređenja poštovanoj Anki Mrak-Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo saborski zastupnici. kroz raspravu, što pojedinačnu, što klubova raspravljalo se u principu o tri teme. Jedna tema je bila održivi razvoj, druga tema su bile granice i treća tema je bilo potrebe donošenja plana da ili ne. Negdje na trećoj godini Arhitektonskog fakulteta predmet kojeg dobivate je prostorno planiranje i profesor je na prvom satu rekao da je prostorno planiranje međusobno usklađenje svih korisnika u prostoru i da kad to postignete ste postigli dobar posao. Apsolutno to postići je nemoguće, ali hajdemo postići, napraviti dobar posao. I ja sam ono što sam uvjerena, uvjerena da smo ovim planom napravili dobar posao. Održivi razvoj. Održivog razvoja nema bez čovjeka. Tamo gdje nemamo čovjeka nemamo ni održivog razvoja. Hrvatska je zemlja koja ima 40% svog teritorija zaštićenog kroz 8 Hrvatske je izgrađeno pod objektima, dakle i pod određenom infrastrukturom. Tu vam ulaze i ceste i željeznice. Kada ih čitamo ovaj prostorni plan, u tom prostornom planu čiji je obuhvat 19330 19330 ha, u tom prostornom planu 18,11% je prostor stroge zaštite. Dakle, prostor koji je pod strogom zaštitom gdje se iščitavaju temeljni fenomeni ovog parka prirode, a 3% je planirano kao građevinsko područje, s tim što su građevinska područja preuzeta iz postojećih i važećih prostornih planova. Jedino što je dodatno planirano su planirane zone posjetiteljske infrastrukture o kojima je jednako tako tu bilo riječ. Pa ako imate pred sobom samo pogledajte članak 117., gdje kaže, oprostite članak 116. gdje kaže da je zona posjetiteljske infrastrukture Donja gora Podgora planirana na na području saniranog odlagališta otpada. Dakle i tu smo vodili računa da zone posjetiteljske infrastrukture budu planirane samo tamo gdje je prostor devastiran ili gdje je to već učinjeno. Kad se referiramo na ovih 3% koje je definirano kao građevinsko područje i kad uzmete da tu ima i zelenila, da je izgrađenost parcela negdje oko 0,3% otprilike 0,9% tog cijelog područja bi moglo biti izgrađeno pod objektima kad bi krenuli raditi sad. Što je zapravo apsolutno zanemarivo u cijelom prostoru. Ali daje život prostoru jer bez ljudi nema života ni na prostoru Parka prirode Biokovo. Druga tema o kojoj je bila cijelo vrijeme rasprava su bile granice. '81. godine su utvrđene granice. Te su granice utvrđene opisno i rečeno je da je površina Parka prirode Biokovo 19 550 hektara. Tada su te granice crtane rukom u prostorni plan koji je rađen '83. U U nekoliko navrata su te granice crtane pa su ucrtane i u Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije. Isti izrađivač je izrađivač Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, izrađivač ovog prostornog plana, a to je Županijski zavod Splitsko-dalmatinske županije i po zakonu je njegova zadaća da daje svoje mišljenje na sve prostorne planove uređenja općina i gradova da su u skladu sa Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije. Dakle, u nekoliko navrata u javnoj raspravi su bili niz dokumenata u kojima su bile granice Parka prirode Biokovo, gdje su one bile ucrtavane i na različiti način prikazivane. Činjenica je prvi put sada digitalno, to je činjenica. Zato i jest 220 hektara park prirode manji. Nijedanput se u javnoj raspravi nije o tome raspravljalo. I vidi čuda, dolazimo do 2015., nakon niz prethodnih rasprava izrađivač koji je već izrađivao sve ove planove, izrađivač koji se već bavio s tim je u javnoj raspravi kroz prethodne rasprave i kroz javne rasprave i više nije problem što u planu je ili nije nego jedanput postaje problem granica. Mene je zanimalo zašto je to problem? Otišla sam tamo, obavila sastanak i zapravo problem je očito negdje drugdje, a ne u problemu granica. Problem se nalazi, ja mogu djelomično stručno objasniti, sa sljedećeg sa sljedećeg aspekta. Kad se radi o Prostornom planu područja posebnih obilježja ili nacionalnom parku ili parku prirode tada stanovnici žarko žele da njihova parcela ni slučajno ne bude u granicama parka prirode jer oni to iščitavaju na sljedeći način: država će mi uzeti zemlju, ta zemlja više neće biti moja, ja tamo neću moći ništa graditi, ja ću biti građanin lošiji od onog lošiji od onog sveg drugog. Tome jednostavno nije tako! Ako je pred ovim uvaženim Domom 7. prostorni plan područja posebnih obilježja dakle svi stanovnici koji imaju zemljište, koji imaju svoju nekretninu, koji imaju parcelu koja je namijenjena za gradnju i koja se nalazi u okviru tih, ovo 7. prostorni plan, mogu dobiti svoju žele li lokacijsku ili građevinsku odnosno mogu dobiti svoju građevinsku dozvolu. Ja ponavljam još jedanput ovdje imamo slučaj da kad granica ide po sredini ulice oni koji se nalaze u parku prirode ako ovaj prostorni plan ovaj uvaženi Dom usvoji će moći dobiti svoju građevinsku dozvolu, a ovaj koji je s druge strane koji nije u parku prirode je neće moći dobiti dok se ne donese urbanistički plan uređenja. Ja to razumijem, razumijem taj strah kod ljudi dajte me izvucite van izvan granica parka prirode, neću moći dobiti, to dugo traje i kad će to Sabor donijeti. Nema nijednog argumenta za to. Ljudi i naši građani koji se nalaze u okviru Parka prirode Biokovo, koji se nalaze na prostorima namijenjenim za gradnju na temelju ovog prostornog plana mogu dobiti, mogu legalizirati svoju nekretninu, mogu dobiti novu dozvolu i mogu otprilike i tisuću pastirskih stanova dobiti, ona može dobiti rekonstrukciju. I tu se vraćamo u smisao svega ovog posla što radimo. Smisao ovog posla je prostorno planiranje, da prostorni planovi budu brzi, da odgovaraju vremenu, da odgovaraju činjenicama koje su u prostoru i da omogućuju održivi razvoj i da omogućuju da ljudi tamo grade, da ljudi tamo svoju nekretninu stavljaju u funkciju. Pred vama je točno takav plan. A granice, kad se krene raspravljati o granicama ja sam dva put sudjelovala u postupku rasprave o granicama. Jedanput je bio Nacionalni park Krka gdje uvijek imate sukobljene ja bih rekla dvije osnovne strane, imate sukobljene stanovnike koji bi jako da izađu iz parka jer misle da im je to otežavajuća okolnost. Ja ne mislim tako, ja mislim da je to prednost. Jednako tako mislim da Hrvatska ima komparativnu prednost što je svega 5,6% izgrađena i da trebamo težiti kvalitetno kvalitetno izgrađenom prostoru i prostorima koji omogućuju novi gospodarski razvoj, a ne samo zauzimanje prostora za gradnju a da i sami ne znamo zašto. A s druge strane imate one koji se bave zaštitom i koji bi htjeli da u parku prirode s aspekta bude što više toga još u parku prirode da bi se moglo dalje analizirati sve ostalo. analizirati sve ostalo. Prostorni plan parka prirode nije bauk. To je prostorni plan kao i bilo koji drugi. On govori o našem odnosu prema prostoru, osjetljivosti prema prostoru ali tamo gdje nema ljudi nema ni daljnjeg razvoja. Tamo gdje odlaze ljudi nema razvoja. Ja možda samo za kraj mi smo na našoj web stranici ministarstva između ostalog imamo objavljene sve karte 15. veljače '68. Nemamo samo za dio Međimurja i mislim da je Lastovo jer nismo uspjeli ih dobiti iz Beograda. Ja vrlo rado gledam te karte jer te karte govore to što je u Hrvatskoj napravljeno u 50-ak 50-ak godina. Pa kad idete vidjeti ovaj dio onda vidite pojedinačne objekte uz obalnu liniju, a vidite još i ova sela, dakle obronke, koji imaju ljude. A zašto su tamo ljudi? To se vidi prema obradivim površinama koje su tu. Tu je bila i rasprava vezano uz Slavoniju, pogledajte i cijelu Slavoniju i pogledajte kako je ona izgledala '68. '68. a kako izgleda danas. '68. je bilo obradivo, a danas su šume preuzele tu obradivu površinu. Da se vratim na Biokovo. Biokovo ovim prostornim planom ima mogućnost daljnjeg razvitka, a rasprava o granicama Parka prirode Biokovo je vrlo neobično da se otvorila 2015., a granice su takve od '81. Ali od '81. nisu mogle biti u digitalnom obliku, a tome danas tako je. A ovakvih rasprava u budućnosti o granicama o nezadovoljstvu utvrđenim granicama neće vjerojatno biti pred ovim uvaženim domom jer apsolutnim radom ISPO informacijskog sustava prostornog uređenja sve granice će biti prikazane i u digitalnom obliku, moći će se u bilo kojem času vidjeti, a ako će biti rasprava onda će biti oni koji su nezadovoljni utvrđenim granicama a ne načinom na koji je granica utvrđena. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Imao dvije replike. Prvo poštovani Dujomir Marasović. Izvolite. Štovani gospodine dopredsjedniče Sabora, štovana gospođo ministrice pozorno sam slušao vaše izlaganje i ovo oko granica sve je to u okviru Hrvatske što se mene tiče može proći. Biokovo će se proglasiti, to je već nacionalni park, pa vi to želite potvrditi. Ali gospođo ministrice i rekli ste da ste napravili dobar posao, ovim niste napravili dobar posao, a znate zašto? Nigdje niste spomenuli niti nam objasnili kako mislite zaštiti, obilježit sve one jame u kojima su partizani bacili tisuće nevinih ljudi. Tamo su obilježeni u tim vašim parkovima partizanski putovi gdje su partizani igrali briškule i jeli kokoši i donosili smrtne presude za niz ljudi i to ne vojnika, samo nevinih civila, jer taj partizanski biokovski odred nije nikakve borbe vodio nego je samo služio kao teroristička jedna organizacija za dovođenje ljudi iz okolnih mjesta i za bacanje njih u jame. Molim vas da mi kažete ne može biti to samo nacionalni park a da se ne spomenu te jame, ne može to biti da se one ne obilježe, ne možemo dopustiti da ne znamo gdje su naši dragi i pokojnici. Otac od našeg bivšeg splitsko-dalmatinskog dožupana i predsjednika Hajduka tražio ga je 10 godina ne znam u kojoj jami. Da li će biti dopušteno istraživanje tih jama, da li ćemo tu raditi kapelice ili da li ćemo smjeti raditi crkve i kapelice ili dizat križeve nad tim jamama? Ne možemo zatvarati oči pred tom činjenicom. I molim vas lijepo da ovo uvažite i da u ovaj prijedlog zakona ili usvojite ili da vratite natrag zakon na doradu. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara ministrica Anka Mrak Hvala lijepo. Riječ je o parku prirode, nije riječ o nacionalnom parku. I način na koji se nešto obilježava naravno da nije u resoru ovog ministarstva nego u resoru nekog drugog ministarstva. činjenice preuzeli i oni se nalaze u ovom prostornom planu. I jednako tako je apsolutno moguće daljnje istraživanje, čak štoviše ovaj prostorni plan kaže da se treba dalje istražiti. dobar posao smo napravili iz jednostavnog razloga, ovdje smo u nekoliko navrata spomenuli taj sastanak sa načelnicima i sa gradonačelnicima, na sastanku je bio i jedan gospodin koji je sjedio sa strane i on je rekao dal on može nešto pitati, naravno da može, on je rekao da on ima zemljište u naselju Tomići koje je ovdje već nekoliko puta spominjao, i pitao je da li ovim prostornim planom ja mogu na svojoj parceli dobiti dozvolu i mogu legalizirati kuću koja je na susjednoj parceli ili to neće biti moguće i ja ću ostati bez zemljišta? Odgovor je jasan, njegovo zemljište je njegovo zemljište, njega parcela njegova parcela a ovaj prostorni plan mu to omogućuje. I zato smo napravili dobar posao. Poštovana ministrice, nekoliko puta smo danas rekli, a i sad ću ponoviti da što se tiče samog izrađivača prostornog plana pa i vas kao ministrice i ministarstva mi nemao ozbiljnih primjedaba, dapače podržavamo to. Ukazivali smo na nešto što je u nadležnosti ministra Zmajlovića, odnosno Državnog zavoda za zaštitu prirode i gospodina Frankovića. Rekli ste da za održivi razvoj, nema održivog razvoja bez čovjeka i da su tada granice iscrtavane rukom a da se naknadnim uvidom, odnosno preklapanjem karata vidjelo da to nije bilo ispravno kao i prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije koji je imao istog izrađivača. Tako ste rekli ukoliko se ne varam. Ja sam, pripremajući se za ovu raspravu, ja sam pitao izrađivača prostornog plana jesu li oni ukazivali na promjene granica državnom zavodu? Oni su mi jasno rekli da jesu. Znači neosporna je činjenica da su granice parka prirode mijenjane, a time je i prekršen zakon jer se one ne mogu mijenjati bez Hrvatskog sabora jer se radi o parku prirode. I vi ste toga svjesni. Ja razumijem da je uloženo jako puno truda i isto tako kao načelnik općine razumijem da se ne može udovoljiti svim primjedbama i zahtjevima na prostorni plan i toga sam svjestan, ali mislim da ljudi, jedinice lokalne samouprave koje su davale te primjedbe oni žive na tome terenu, oni će od toga imati manje ili više koristi. I da je trebalo možda malo više senzibiliteta da se i ovaj dio koji je bio vezan za utvrđivanje granice parka prirode dogovori još sa jedinicama lokalne samouprave i da se napravi još jedan uvid. Mislim da ne bi puno koštalo i da država ne bi puno izgubila, a zapravo bi svi bili zadovoljni. Uvaženi zastupniče, da dosta je vremena i energije potrošeno na utvrđivanje odnosno na definiranje granica parka prirode, ali ja opet ponavljam one su 81.godine utvrđene opisno. 83.godine su iscrtane na kartama koje su bile na …, pa onda i ozalitu i koje su jednako tako tu doživjele neke promjene i one su sada utvrđene u stručnoj podlozi i kao takve, na takvima smo radili Prostorni plan Parka prirode Biokovo. Što nije nepoznata činjenica na području Parka prirode Biokovo iz jednostavnog razloga što tamo još uvijek nisu definirane ni granice između pojedinih općina. Pa imamo slučaj da dvije općine koje sad spore granice nemaju međusobno utvrđenu granicu i mi smo imali tad

Dakle negdje 2004.je bila u pitanju, sad je 2015.još uvijek nisu definirali granicu i apsolutno je stručni zaključak nas svih bio da su ovo granice koje su nam dali dao Zavod za zaštitu prirode oni stoje iza njih temeljem svog Zakona o zaštiti prirode i da na tome dalje dovršimo prostorni plan Parka prirode Biokovo jer je ocjena i procjena da je taj prostor zaslužio imati prostorni plan i elemente za daljnji razvoj.